Spoštovani kolegice in kolegi, nadaljujemo s prekinjeno sejo. Gospod Koprivc, izvolite, postopkovno. **MAG. Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Zelo kratko. Ker je bil do zdaj že dvakrat zlorabljen institut postopkovnega, bi vas želel, spoštovani podpredsednik, samo prositi, da kolegici poslanki Jeraj razložite razliko med legitimnim in legalnim. Jaz nikoli nisem trdil, da ta vlada ni legalna, ampak da ni legitimna, in sicer iz razloga, ker sta dve stranki, ki sta vladi omogočili večino, pred volitvami in po volitvah zatrjevali, da v tako vlado ne gresta. In s tega vidika jaz to razumem kot izdajstvo volivk in volivcev. Kar se tiče pa ukradenih volitev in tako naprej, pa tega nisem govoril, to govori Janševa stran; in to vedno, ko ne zmagajo na volitvah oziroma ne uspejo sestaviti vlade. Glede Ustave pa tako, gospa Anja Bah Žibert, predlagam, da jo predate ministru Simonitiju, ki jo eklatantno in ves čas krši. Hvala lepa. Gospod Koprivc, to ni bil postopkovni predlog. Gospod minister je na vrsti. Želeli ste besedo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo na kratko bi se ozrl na to, kar je poslanec Koprivc govoril. Ne bom repliciral na vse tiste stvari, ki se stalno ponavljajo, ker je v našem odgovoru obširno vse zaobjeto. Jaz vem, kaj je ta igra – da se ponavlja eno in isto, brez argumentov. Nič hudega, naj ljudje preberejo, slišali so že, skrbno naj prisluhnejo zadevam. Ozrl bi se samo na to, da vztrajno ponavlja gospod Koprivc, novo terminologijo so začeli uporabljati – iliberalna klika, da smo mi. Pazite! Pazite! Jaz vas, drage poslance v stranki SD, sprašujem, ali se vi s tem strinjate. In ali se strinjate tudi s tem, da piše v v vaši interpelaciji, da mi uporabljamo novo obliko fašizma? Če boste javno povedali, da se s tem strinjate, je je moje mnenje o vas tako, kot sem ga včeraj zelo jasno povedal, kakšna stranka ste in kako vas vidim – nazadnjaki nazadnjakov, trumpetengold ideologija. To bi povedal. Glede medijev bi pa samo prebral, ko govorite, da si jih podrejamo in tako naprej. Bilo je že tudi povedano, kako smo pisali. Gospod ni niti enega argumenta dal, enega dejstva, kje se dogajajo pravzaprav ti napadi na medije, kako se napadajo, kako vplivamo na medijsko krajino. Govoril je

Glede medijev bi samo citiral nekega novinarja v Ljubljani, ker vi veste, da smo napisali 50 demantijev, kot je bilo rečeno. Gospod Jožef Horvat je rekel, da bi

ki so pač v skladu z zmožnostjo miselnega procesa, ki ga obvlada ta stranka nazadnjakov. In nek novinar v Sloveniji je zelo jasno napisal, bom izpustil tiste grde besede, bom pip-pip izgovoril: »Tisti, ki strahopetno lažejo o slovenskih politikih, vladi in državi v tujih medijih, so navadna človeška pip-pip, vredna prezira. priznam, res me zanima, kdo vse si je v zadnjih mesecih tako umazal roke z pip-pip po lastni državi. Pip-pip po lastni državi v tujini, in to celo z 90 % zlaganimi trditvami, je čisto navadna izdaja, izdaja na običajni človeški ravni. Tega se ne počne.« To je pisal pri nas. In glede medijev se tako sklicujete in skušate narediti vtis, kot da so vsi mediji taki. Vsaj Vsaj tri četrt medijske krajine, tri četrt, trdim, ker mislim tu tudi na razne platforme, tiste, tretje, celo vrsto; je pripeljalo do tega, da so mnenja seveda tudi obratna, zelo jasno artikulirana. Nenazadnje imate en lep članek v Delu v torek, 23. marca, od gospe Alenke Puhar, kjer piše tudi o takih novinarjih, ki jih vi cenite, ki sporočajo laži v tujino o Claasu Relotiusu. To je znana zgodba iz Nemčije, pokazalo se je,

Jaz razumem pravzaprav novinarski poklic, ki mora biti visoko kvalificiran in tako naprej, in nič me ne moti, to sem tudi že povedal, če ima urednik nekega tednika osnovno šolo osnovno šolo in razlaga in poučuje cel svet. Moti pa me, da vidim na RTV Slovenija – na televiziji, ki jo vsi vzdržujemo –, da novinarka ki jo vsi vzdržujemo –, da novinarka TV sprašuje tega istega človeka in oba skupaj imata dvomljivo šolo. Nobenega advokata, nobenega pravnika, nobenega zobotehnika, nobenega inštalaterja ni z ustrezno kvalifikacijo; samo novinarji so lahko vse. Če so drugje, me ne moti, ampak če so pa na RTV Slovenija, me pa to zelo moti, ker se toliko o diplomah pa o vseh teh stvari govori. Lepo prosim, javno zahtevam, naj pokažejo diplome ljudje, ki so v nedeljski ali sobotni oddaji razpravljali o enoletnem delu slovenske vlade z blazno suverenostjo. Solijo pamet in vedo vse, zmorejo pa pravzaprav komajda končati kakšno šolo. In to ni vredno novinarskega poklica, to je navadni politični aktivizem. Hvala lepa.

Ali ste intelektualec ali ne, ali ste izobraženi ali ne, to vam ne daje nobene legitimnosti, da govorite pod nivojem, kateri ne samo da ni vreden za Državni zbor, ni vreden prijateljske razprave z žalitvami s pretvarjanjem in seveda s podtikanjem. Spoštovani minister, te razprave o medijih so zelo zanimive, ki jih vselej vi načnete. Zelo zanimivo je, ker očitate, da izvažamo predvsem levo razmišljanje v tuje medije, kot so The Guardian ali pa Der Spiegel, politiko – Die Welt, Die Presse, ZDF, ARD, Der Standard, The Economist, The New York Times. Spoštovani minister, kdorkoli od nas bi lahko imel ta vpliv, da bi vplival na svetovne medije o pisanju o Sloveniji, bi bil verjetno hegemon v slovenski politiki. Samo dovolite mi vprašanje, ker ste intelektualec in z vašo držo želite na nek način pokazati, bom rekel, vašo spoštljivost; na drug način pa ne zmorete tega in nas začnete z zmerjanjem nagovarjati. Kakšno je vaše mnenje o televiziji, o komentarjih, ki je v lasti ali pa blizu stranke SDS? Kako se pa oni prezentirajo, kako oni kulturo širijo, kakšen je pa ta medij, ki je v vaši lasti? Postavljate ogledalo vsem ostalim; vaše bližine pa ne vidite. O tem govorim, spoštovani minister. Ali se vam zdi tako početje vredno drže ministra za kulturo?

Hvala lepa, podpredsednik. Minister, ravno s to intervencijo ste pokazali, kakšen je dejansko vaš odnos do medijev. To, da žalite novinarje, da ocenjujete, kdo je dober in kdo ni, mislim, da je to absolutno nesprejemljivo za ministra Republike Slovenije. Če vas pa zanima, bi pa pokazal tukaj še nekaj tvitov predsednika Vlade Janeza Janše, kaj pomeni grobo napadanje in žalitve novinarstva in novinarskega dela. Evo, to je pa to je pa to, o čemer govorimo. Ste pa tudi med drugim izpostavili ponovno laž, upam trditi, da niste nikakor vplivali na poskus sprememb uredniške politike in vodstvenih struktur v medijih. To ne drži, to ne drži. Spravili ste se tako na STA kot na javno RTV, in to z vsemi mogočimi sredstvi. Ko ste videli, da zakonodaja ne bo šla čez Državni zbor, ste šli na RTV v menjavo programskega sveta. sveta. STA ste celo skušali poriniti v tako imenovani demografski sklad, da bi preko tega lahko spremenili vodstveno strukturo. Prosim, ne govorite, da ne vplivate na medije. Ker samo s temi vašimi javnimi izjavami in diskreditacijami grobo in močno vplivate na medije. Na drugi strani pa ustanavljate, tako kot ste povedali, in finančno tudi podpirate pa te vzporedne portale, Nova24TV in seveda vse ostale, ki so njihovi podaniki oziroma povezani z njimi, vsi lokalni portali stranke SDS. Tukaj gre pa za izrazito sovražno nastrojene portale. Težko bi sploh govorili o medijih. Mislim, da so to bolj kot mediji neka sovražna trobila vladajoče stranke SDS. In na teh portalih pišejo tudi ljudje, ki javno in jasno simpatizirajo s fašistično ideologijo. Toliko o tem, ker ste prej vi začeli izpostavljati fašizem in ideologijo. Grobo posegate v avtonomijo medijev, grobo žalite novinarje in novinarsko delo in to je absolutno nedopustno in nesprejemljivo za demokratično državo sredi Evrope. Delate nam sramoto v Evropi in v svetu.

dela novinarjev na javni radioteleviziji, STA ne zaščitite, ampak vi morate skrbeti za celo medijsko krajino. In kolikor sem seznanjena, niti ministrstvo še ni odgovorilo medijem, ali je ali je fašistična NTA vpisana v razvid medijev ali ne. Tega odgovora novinarji iz vašega ministrstva ne dobijo na decidirano vprašanje. Tudi vi se sprenevedate, da ne veste, kaj je to NTA, čeprav vsepovsod piše, kaj se je zgodilo. Vi kot minister bi se morali ograditi, prvič, od rasističnih pisanj v medijih. To je bilo v enem od od vaši stranki bližnjih medijev, pred kratkim smo imeli rasistične izpade. Sedaj smo imeli samo deklaracijo glede tega, da je NTA fašistični medij; in vi molčite. To vam ni sporno in tukaj ne boste nič rekli o etiki novinarstva, o profesionalizmu in tako dalje. Se pa spravljate tukaj in ne zaščitite STA. Celo pomagate s svojimi predlogi nove zakonodaje uničevati in si podrejati nacionalko na način … Če bomo mi imeli nacionalko, ki se bo približevala standardom Nove24TV, potem bo to katastrofa. Spoštovani minister, vi morate gledati na nivo celotne medijske krajine. In ničesar ne rečete o Novi24TV, katere delničarji so številni člani SDS. Za vas ne vem, ali ste ali niste, nisem se pozanimala pa niti ni pomembno. Pomembno je, da ste vi v vlogi ministra in se morate dvigniti na neko drugo raven, nad vse to politikanstvo; in enostavno kot minister vzpostaviti avtoriteto in reči, da to ne gre. Sploh pa to za NTA. Tak medij bi bilo treba preprosto prepovedati. Hvala lepa.

vi. Tam pa ne bo kar po domače. In jaz imam tudi pravico ocenjevati ali videti, kako ta medij deluje in me nagovarja. In tudi vem, kakšne so bile včeraj recimo vesti o poročanju glede tega. Zelo lepo montirane v prid, kako da tako rečem, ampak to je zdaj sekundarnega mnenja. O tem, kakšni so mediji, vam lahko še celo vrsto stvari preberem od ljudi, ki so kar medijsko izpostavljeni ali pa dobri novinarji. In da zdaj In da zdaj tam en gospod govori, da smo v sramoto Evropi in svetu, lepo vas prosim, en gospod ni znal niti prebrati, kateri medij je o nas pisal slabo, ampak je nepomembno to. Zanima me in zahtevam, da so na RTV Slovenija ljudje kvalificirani, objektivni, pošteni ter da skušajo in znajo peljati stvari, tako kot so; kot lahko to zahtevajo vsi ljudje. In za to je odgovoren tudi programski svet,

Vprašal sem vas pa, če se strinjate v tej stranki – in ko boste vsi, se med seboj vprašajte, če se strinjate – z vašimi tendencami. Ker potem vam jih bom pa povedal; da smo iliberalna klika in da smo mi novodobni fašizem. Tukaj pa bo tisti gospod tam, ki ima veliko zveze in ve veliko o novinarstvu, zlasti socialističnemu, ali pa dva odmora petega razreda osnovne šole, pa so bili uredniki osrednjih glasil, tisti pa ve veliko o tem. Govorite o tem, ampak vi se odločite in povejte, če smo to. In potem bomo to nazadnjaško stranko analizirali, tako kot je. Vi pa o intelektualcih ne govorite, ker ne veste, kaj ta beseda pomeni. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Spoštovani gospod minister, kolegice in kolegi, jaz vas prosim, da vzdržujete nek nivo razprave vsi skupaj, prosim vas lepo!

ker ne bom dovolil, da boste skakali tukaj s postopkovnimi, ki so verjetno vsi trije eni in isti; in v bistvu ovirate sejo. To sejo bomo speljali na nek kultiviran način do konca. Pričakujem od vseh tako od vladne strani, od ministra kot tudi od poslancev –, da se vzdržimo nekih osebnih diskvalifikacij in da soočimo argumente. In to je to. Koleg Han, Z mojim proceduralnim predlogom bi rad vendarle vrnil v ta državni zbor malo dostojanstva, če je vendarle možno. Jaz se absolutno zavedam, da je minister intelektualec, da ima neizmerno, bistveno bistveno več znanja o kulturi, kot ga imam jaz, se sploh ne moremo v ničemer primerjati,

In eno stvar vam bi še rad povedal, da bi bilo dobro, da se tudi vi opravičite kolegom, ki jih žalite na ta način, ker nobena intelektualnost, … **PREDSEDNIK

In prosim vas, ne menjati tega, da se vi čutite dolžni odgovoriti ministru, mu povedati nekaj besed nazaj, ne tega menjati s postopkovni predlogi. Kolega Han, povedal sem, takoj sem se odzval na to, kar je minister govoril. In prosim, da tudi vi to spoštujete. Kolega Koprivc

MARKO KOPRIVC (PS SD):** Hvala lepa, predsednik. Ta razprava, te žalitve, diskreditacije ministra res nikamor ne peljejo več in se ne bom na to odzival. Bi vam pa samo rad odgovoril na to, ko ste govorili, da vi ne vplivate na uredniško politiko. Da imate sicer pravico kot minister povedati karkoli o novinarjih, tukaj se lahko samo delno strinjam z vami, ker ste le funkcionar države; in pravice govoriti čisto vse kot katerikoli državljan, mislim, da imate vendarle neko večjo težo kot minister in bi zato morali izbirati besede, kaj govorite pa kaj ne. Ampak glede vpliva na uredniško politiko pa takole, vlada neposredno posega na področje uredniške politike. Ne samo to, STA ste pisali, zahtevali ste od direktorja, da posreduje na uredništvu, zakaj, s kakšnim razlogom in kako dolg intervju je bil narejen z reperjem Zlatkotom. Z reperjem, ki je bil kritičen do vašega predsednika Vlade. Če to ni poseganje v uredniško politiko, potem ne vem, kaj je poseganje uredniško politiko. Oprostite, gospod minister, to je neposredno poseganje v uredniško politiko. In ker odgovora na to niste prejeli, ste jim prekinili financiranje. Oprostite, to je nedopustno in to ni vredno demokratične države, še enkrat ponavljam. In zanikajte to, gospod minister, če lahko, zanikajte, zanikajte. Vaš cilj pa je, da STA obglavite, da jo obglavite in jo postavite kot svojo tiskovno agencijo, kot v Severni Koreji, kjer bo poročala to, kar bo na vladnih tiskovnih konferencah povedano; in potem bodo vsi mediji in svetovna javnost videli eno in edino sliko. Sliko, ki je usklajena z vami in vašim predsednikom. Nedopustno.

dovolite mi svoje osebno mnenje, ravnokar se nadaljuje pogrom nad STA s strani vlade. Po navodilu vlade ravnokar poteka delovna inšpekcija na Slovenski tiskovni agenciji, to se dogaja zdaj, v tem trenutku, ko smo interpelirali ministra s tega področja. Torej izvajate nadaljnje nasilje nad hrbtenico slovenskega medijskega prostora.

predlagatelj Nemec govoril o tej intelektualni razsežnosti našega ministra. Jaz mislim, da je to pri ministrovih odgovorih ključno. Jaz ocenjujem ministra kot erudita,

Ob tem obširnem odgovoru na interpelacijo na več kot 130 straneh jaz mislim, da je minister na vse te očitke opozicije argumentirano, predvsem pa dokumentirano odgovoril. Mislim, da se ta odgovor ministra bere kot en zelo pomemben dokument časa, v kontekstu prizadevnosti samega kulturnega ministrstva v tem obdobju pandemije covida-19. Po drugi strani tudi jaz ocenjujem to interpelacijo kot vsebinsko dejansko šibko. Demokratični parlamentarni institut, z vso vnemo uporabljan in prav je tako, ampak vseeno nekih ministrovih kršitev, eksplicitnih kršitev v kontekstu zakonskih in drugih pravnih podlag, vsaj jaz, nisem razbral. Kar se tiče področja medijev, najprej bi rad to temo odprl. Pa tudi povem, da sem ponosen solastnik tednika Demokracija in nikoli ne bom nikomur računov polagal, da imam tam solastništvo. Nikoli. Ne v demokratični državi, spoštovana opozicija. Če ste si prebrali raziskavo Fakultete za medije, o uravnoteženosti medijske krajine, ste videli v tem sklepnem delu, da je seveda medijski prostor naklonjen levici. Raziskovalci so analizo medijev izvedli na podlagi treh tem: ukrepi vlade proti covidu-19, medijska zakonodaja in odnos politike do migrantske krize.

Pri tej neuravnoteženosti je še posebej zaskrbljujoče to, da je tudi javna RTV izstopala. Gre pa seveda za edini javni medij, zato se pričakuje, da bo v svojih oddajah, v svojih poročanjih omogočal soočenje različnih pogledov, bil de facto uravnotežen, saj je vendarle zavezan k pluralnosti in nepristranskosti. A ta raziskava pa je seveda pokazala v tej analitični luči, da je ta zavod v svoji neuravnoteženosti celo izstopal. Kar se tiče še tega medijskega natolcevanja, omenjali ste nekakšno NTA – Nacionalno tiskovno agencijo. Ali ste si pogledali v razvid medijev, ko govorite, da je to medij? Kdo si je pogledal v razvid medijev? Jaz sem si pogledal in NTA ni v razvidu medijev. O kakšnem mediju vi govorite?!

jasno povedal, da s tem nima totalno nobene zveze. Tista oseba, ki pa to vodi, če je v tistem kolofonu koga notri navajala, bo pa tisti odgovarjal za te zadeve. Lepo vas prosim, kaj ima ministrstvo v kontekstu te neke spletne strani; to niti ni medij, dejansko, de facto ni medij.

Pa lepo vas prosim. In da se je ta zgodovinski lok sedaj potegnil, je zelo super. Tudi minister ga je nekajkrat omenil, ker prispeva k razumevanju aktualne slike – aktualne slike tega neuravnoteženega poročanja RTV Slovenija. Včasih se je ta RTV Slovenija imenovala Radiotelevizija Ljubljana, ko je bila pod Mačkovo in seveda tudi pod Kučanovo kontrolo. In ampak ta neuravnoteženost žal še vedno ostaja. Kaj se tiče zapiranja dejavnosti na področju kulture, ker razpravljam o tem resorju. Jaz mislim, da je minister čisto pri vseh protikoronskih ukrepih sodeloval, pri vseh zakonih. Samo ministrstvo je pripravljalo odloke delovanju kulture v teh težkih, izjemnih časih. Ta sektor je seveda vizavi epidemije utrpel škodo, to je nesporno. Ampak posledice epidemije so se blažile, so se blažile na ustrezen način – z mesečnim temeljnim dohodkom, oprostitvijo plačila socialnih pravic za samozaposlene, do mirovanja zakona o enotni ceni knjige in tako dalje, tudi finančno poplačilo filmskega sektorja, ki je bil omenjen.

Ena mariborska pesnica, samozaposlena v kulturi, relativno znana, pa je ne bom poimenoval, mi je rekla – Dejan, zelo sem hvaležna Ministrstvu za kulturo, zelo sem mu hvaležna, da nam plačuje prispevke za zdravstveno, socialno, pokojninsko zavarovanje. In tudi v marcu, aprilu

Daleč od tega, da bi kdo o teh pristal na beraški palici, kot je govoril predlagatelj Nemec. Temu seveda ni tako. In ko sem jaz njo vprašal – Spoštovana, kaj pa vi delate? Je rekla – Na vsaki dve leti izdam pesniško zbirko in tako dalje; da lahko ustvarjam pod okriljem Ministrstva za kulturo, da lahko svobodno ustvarjam, da sem samo poglobljena v te pesniške stihe, sem zelo hvaležna. To je rekla sedaj v času epidemije. Številke na področju samozaposlenih v kulturi tudi pričajo same zase, socialne pravice v letu 2019 so znašale 9 milijonov 386 tisoč 73 evrov, v letu 2021 so predvidene v višini 9 milijonov 908 tisoč 581, kar pomeni, da so se glede na leto 2019 kumulativno povečale za 5 %, glede na leto 2020 pa za 9 %. Število samozaposlenih v kulturi se je v času epidemije celo zvišalo. Zakaj? Ker očitno vidijo pod tem dežnikom Ministrstva za kulturo, ki ga vodi spoštovani dr. Simoniti, neko okrilje za svobodno in kvalitetno ustvarjanje. Njihovo število dandanes šteje 3 tisoč

Iz številnih institucij s področja kulture dejansko prihajajo pohvale Ministrstvu za kulturo. Denimo pismo Sveta SNG Maribor, zelo je kratko, zato ga bom prebral, datirano pa je s 26. 2. 2021: »Spoštovani gospod minister dr. Simoniti! Ob razpravi pri obravnavi letnega poročila za leto 2020 na 20. redni seji Sveta zavoda 25. 2. 2021 smo članice in člani Sveta zavoda prepoznali izjemno konstruktiven odziv Ministrstva za kulturo na opozorila in potrebe zavoda SNG Maribor. V skladu z razpravo smo na seji sprejeli sklep, da želimo izraziti posebno zahvalo ministru in vsem zaposlenim na Ministrstvu za kulturo ter se zahvaliti v imenu sveta zavoda SNG Maribor za pomoč pri uresničevanju vseh zastavljenih ciljev, ki se je odražala,« ta pomoč namreč, »v obliki finančnih in organizacijskih spodbud. Obravnava poročila in razprava o zaključenem letu 2020 sta pokazali na razumevanje in podporo s strani ustanovitelja teh posebnih časih, kar je omogočilo, da je Slovensko narodno gledališče Maribor zaključilo poslovno leto 2020 v dobri kondiciji in pripravljeno za nove izzive v prihajajoči sezoni v letu 2021.

ozrite se na deležnike iz kulture, ki so resnicoljubni in se jim ni težava oglasiti v javnosti. Na tem mestu, z mesta mariborskega poslanca, bi se še ekstra zahvalil ministru in Ministrstvu za kulturo za mariborske projekte s področja kulture. Center Rotovž, ta nujno potreben Center Rotovž, začetek gradnje je predviden celo že za to leto. Kot veste, v Centru Rotovž ne bo samo nova knjižnica, ki je imela vrsto let prostorsko stisko, tam bo tudi mestna galerija oziroma razstavišče Umetnostne galerije, prav tako večnamenska kinodvorana. Se pravi, vnebovpijoča potreba za mariborski kulturni milje, ki ga je tudi Ministrstvo za kulturo prepoznalo kot razvojni projekt naše širše štajerske regije in ga bo sofinanciralo v 50 % višine celotnega projekta,

Mestna občina Maribor se je prijavila na več razpisov na področju nepremične kulturne dediščine – Čeligijev stolp, sinagoga, obnova

propada. Tako pod črto, spoštovani; Vasko Simoniti kot minister dokazano dela v dobro vse slovenske kulture. Sam sem sicer izpostavil ta svoj mariborski domicil, ampak poudarjam – vse slovenske kulture. O tem priča dejstvo – rekorden proračun za leto 2022, največji v zgodovini države, v višini 237 milijonov. Poskrbel je tudi za uveljavitev kulturnega evra.

v kontekstu kulturnih dejavnosti v državi. Spoštovani, interpelacijo opozicije bom jaz s svojim jasnim »proti« poslal na odpad slovenske politične zgodovine. Po današnjem glasovanju pa vam lahko, spoštovani minister, želim uspešno delo še naprej! Hvala.

Ampak tisto, kar lahko nekako potegnemo pod črto, je to, da je kultura sama interpelirana že celo leto. Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je kulturni resor zelo pomemben resor, kot eden od državotvornih resorjev se je izkazal v preteklosti. Slovenci imamo v nekem širšem evropskem prostoru nek zelo poseben, samosvoj in za nas značilen odnos do kulture. Kultura je v celotni slovenski zgodovini zasedala zelo pomembno in glede na druge države posebno mesto. To, kar se sedaj dogaja v celotnem kontekstu

odnos do kulture in kulturnikov, ki se meni osebno zdi neprimeren in kaže na nekulturo. Veliko je bilo govora o nekem dialogu, za katerega verjamem, da vsi poslanski kolegi dobivamo pobude, pisma, elektronska sporočila, kako ta dialog manjka. Minister sicer pravi, da se dobiva z vsemi, da sestankuje, ampak fizična prisotnost ali pa sedeti za isto mizo še ne pomeni dialoga. Lep oris tega, kako si vi zamišljate dialog, je tudi današnja in včerajšnja razprava ter tudi tudi razprava na vseh odborih za kulturo, ki smo jih imeli v tem mandatu, kjer dialoga v resnici ni bilo. Bila so neka izvajanja, bil je nizek nivo pogovora, vsekakor pa se temu po mojem mnenju ne reče dialog. dialog. Danes in včeraj je bilo že mnogo tega povedanega in tudi v tako kratkem času se v resnici ne da iti skozi vse križe in težave, ki bi jih bilo treba izpostaviti. Tudi se ne da v resnici demantirati vsega tega, kar je bilo kar po vrsti izrečeno v razpravah, zato bi mogoče samo na hitro omenila nekatere stvari. Seveda STA, tudi danes se dogaja, je bilo že povedano, ampak dogaja se že nekaj mesecev. nikoli nisem slišala v vsem tem dogajanju ministra za kulturo, ki bi se zavzel za neki medij, ki bi se zavzel vsaj za pomiritev nekih razmer, odnosov, ki bi poskušal vzpostaviti neki dialog med Ukomom in STA ter poskušal stvari pomiriti in urediti. Nisem slišala. Ne bom ponavljala ugotovitev o tem, kdo je STA in kaj počne, kakšen je njen pomen v procesu osamosvajanja Slovenije, kako ti ljudje delajo, koliko ljudi je tam zaposlenih in v kakšni negotovosti se nahajajo zaradi takšnih ravnanj. Tudi o tem, da ne obstaja samo ena, ampak kar dve pravni podlagi, ki zavezujeta vlado, da izpolni svoje obveznosti; pa jih vendarle ne. Kaj to pove? Kaj to pove? So tudi druge stvari. Ja, Metelkova je bila tudi omenjena. Tudi ta primer ne kaže na dialog, ta primer tudi kaže na enostransko komunikacijo, podcenjujočo, brez upoštevanja sogovornika. Tudi o tem smo že govorili, o prenehanju najemnih pogodb, na Metelkovi se je nahajalo oziroma se še nahaja več kot 20 NVO-jev s področja kulture, sociale, tudi varstva človekovih pravic in tako dalje. Četudi lahko razumemo, da je stavba nevarna, da je potrebna obnove, da se mogoče nahaja sredi mesta, kjer neke urbane smernice mogoče narekujejo neko drugačno ureditev; pa je vendarle dialog tisti, ki je umanjkal. Odbor za kulturo je v novembru tudi pozval, da se vsem uporabnikom, ki se tam nahajajo, do 1. junija zagotovijo neki nadomestni prostori, kar bi bilo že v startu potrebno. potrebno. Tisto, kar smo tudi v preteklosti izpostavili, je bilo dogajanje v zvezi s strokovnimi komisijami na Ministrstvu za kulturo. Nov pravilnik z zmanjšanjem števila članov strokovnih komisij, s povečanjem deležev uslužbencev ministrstva v teh komisijah, pri čemer jih minister lahko razpusti, kadarkoli hoče, tudi med postopkom, pri čemer minister celo imenuje predsednika in namestnika, prej so ga izvolili člani sami izmed sebe. Hkrati so, kot sem rekla, ko govorimo o dialogu, prenehale delovati dialoške skupine za samozaposlene v kulturi, za nevladne organizacije in tako naprej. Odbor za kulturo je tudi v zvezi decembra lani pozval ministra k umiku tega pravilnika in k vzpostavitvi dialoških skupin. Zakaj? Ker smo ugotovili v razpravi, in tako so nas tudi opozorili, ker se s takšnimi posegi zmanjšuje avtonomnost in strokovnost komisij, vpliv politike nanje pa se seveda povečuje. Oglašajo se ves čas samozaposleni. Mogoče je ministrovo mnenje celo, da ima status samozaposlenih preveč ljudi v tej državi. tega se ne lotevaš tako, da jim potem kot po tekočem traku jemlješ status ali pa jim ne plačuješ prispevkov, kar smo tudi že ugotovili, da odločbe niso bile izdane, da se prispevki niso plačali, da so ljudje zaradi tega zašli v težave. Slišali smo nič koliko osebnih zgodb, ki so se zgodile zaradi tega, in seveda tudi ugotovili, da je to neizdajanje v resnici v nasprotju z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

Istočasno bi še enkrat opozorila, to sem že enkrat na Odboru za kulturo tudi opozorila, ko se pogovarjamo o tem, kako se je minister zavzemal in je v PKP-jih prispeval neke ukrepe za področje kulture. Jaz bi opozorila na eno od ministrovih izjav čisto na začetku epidemije, ko je na eni prvih tiskovnih konferenc ob sprejemanju PKP-ukrepov sam povedal, da ni predlagal nobenega ukrepa za področje kulture, ker je bilo vse pokrito s strani MGRT. Sam je povedal. In na to sem že opozorila. Minister bo seveda to zdaj zanikal, tako kot je predhodno, ampak dejstvo je in to je bilo posneto in to se lahko kadarkoli tudi pogleda. pogleda. Kar nekaj besed je bilo že tudi namenjeno izbrisu samozaposlenih s tem enim konkretnim primerom, ki je seveda zdaj tudi padel na Upravnem sodišču, kar je bilo pričakovano. Ni pa pričakovano, da ministrstvo na tak način jemlje ljudem neke pridobljene pravice; oziroma četudi bi že to počelo, potem je treba izpeljati pravilen postopek, navesti razloge, obrazložitve in tako naprej. In to je tisto, za kar je minister seveda odgovoren. Dejstvo je, da smo že vnaprej opozarjali na nepravilnosti in na protizakonitosti v tem konkretnem primeru in tudi v podobnih primerih. Dejstvo je, da so se ta naša opozorila izkazala za pravilna. Mislim, da se tako to enostavno ne dela. Bom tukaj še navedla, kaj je sodišče v konkretnem primeru v svoji obrazložitvi med drugim zapisalo, pa navajam: »Pomanjkljivost odločbe je tako očitna, spoznavna na prvi pogled, brez podrobne analize.« To je dejalo sodišče in to je tisto, o čemer smo se že takrat v resnici tudi pogovarjali. In jaz mislim, da ko se pogovarjamo o usodah ljudi, o njihovem preživetju, je enostavno nedopustno, da ministrstvo na tak način ravna. Naprej se lahko pogovarjamo tudi o spremembah statutov raznih kulturnih institucij, galerij, muzejev, na odslavljanje odličnih strokovnih in kompetentnih vodilnih kadrov, seveda govorim tukaj o Moderni galeriji, Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Javni agenciji za knjigo in tako naprej, pa o blokadi filmske in avdiovizualne produkcije, ko se je ustavilo potrjevanje kar 31 filmskih projektov na vladi za že podpisane pogodbe, za že izvedene projekte. Mislim, da je to eklatantna kršitev vladavine prava, načela zaupanja v pravo in tudi svojevrstno sporočilo v tujini priznanim in nagrajenim filmskim ustvarjalcem. Torej govorimo o produkciji, ki poleg nekih ustvarjalnih in kulturnih prinaša tudi neke druge multiplikativne učinke, kot sem rekla, o produkciji, ki je doma in v tujini večkrat nagrajena in predvajana, ustvarjalci so pa v mednarodnem prostoru izjemno cenjeni. Doma pa očitno ne morejo niti preživeti. Vem, govorili boste o številkah, vsi ste govorili o številkah, koliko več denarja je bilo namenjeno, ampak v kulturi niso številke tiste, ki povejo, kakšen je odnos nas vseh do kulture. Niso. Lahko jih navajate, lahko se celo strinjamo, kar se financ tiče. Mogoče je res bilo boljše, kot pa je bilo pred leti, absolutno, tega nihče ne zanika, ampak še enkrat, niso številke tiste, ki govorijo o našem odnosu in o odnosu ministra za kulturo do kulture in kulturnikov. Jaz sem včeraj prejela tudi eno več kot povedno sporočilo ene spoštovane kulturne ustvarjalke, ki je govorila tudi o tem, kakšno škodo so ta neizplačila prinesla s seboj in kakšno škodo bodo prinesla tudi še v prihodnosti za to državo. Govori namreč o tožbah, ki so že bile vložene, ker sredstva niso bila izplačana; in bodo seveda te tožbe na koncu – to vemo vsi – bremenile proračun države. Če navedem samo en primer. Obveznost države je zapadla v plačilo 3. marca lanskega leta in je bila poravnana 31. decembra. To je 303 dni prepozno. 303. In kaj se je potem zgodilo? Ker je bilo to nakazilo izvršeno 31. 12. lanskega leta, podjetje ni moglo zaprositi za pomoč po PKP. Zakaj? Ker uradno v zadnjih treh mesecih ni imelo izgube, ker je dobilo poplačilo za vse za nazaj. Izgubilo je pa v resnici celo leto. Celo leto je bilo brez dohodka, potem pa niti za ukrepe ni moglo zaprositi. Tožba, ki je vložena, se v tem trenutku nanaša samo na zamudne obresti in na stroške postopka, ampak mislim, da ti ustvarjalci, ki so tako dolgo ostali brez vsega, ki niso dobili osnovnih stvari plačanih, imajo pravico – in jaz računam na to, da jo bojo izkoristili –, da bodo tem tožbam sledile tudi odškodninske tožbe. Ker mnogi, ki še tudi niso prejeli, nekateri še vedno niso prejeli plačil, so bili nezmožni pridobiti obvezna zavarovanja za nove projekte, poplačati neke limite in tako naprej. In to je dejansko škoda, ki jim je nastala, in ta škoda

in dokler ta ni imenovan, ni razpisov za leto 2021, jih ni. In če ni razpisov, ne bo projektov; in če ne bo projektov, ne bo dela. In ti ljudje bojo kaj? Zaprošali za socialno pomoč? Tako delamo mi z njimi. Da ne govorim, kot je že tudi včeraj kolega Rajić omenil, gledališča. Jaz pač prihajam iz gledališča. Gledališča so še vedno zaprta. V cerkve hodimo, v gledališča pač ne. Jaz vidim v svojem domačem celjskem gledališču, kako so poskrbeli za ukrepe, kako so poskrbeli za izvajanje,

In nobena koalicijska pogodba, noben žaljiv in nedostojen predsednik Vlade in nobeni še tako stopnjevani pritiski ali pa grožnje z zamenjavo mene ne morejo prisiliti, da ne bi danes glasovala tako, kot mislim, da je prav. Po svoji vesti in po vesti vseh mojih bivših sodelavcev, prijateljev in znancev, kulturnikov in kulturnic, ki so se tudi zaradi ravnanja tega ministra znašli v negotovosti, doživljajo tesnobo,

opravičujem, nekoliko nekorektne glede tega zaprtja gledališč in tako naprej. Tukaj se malo vzdržuje nek občutek, bi človek rekel, krize in nedelovanja in neodgovornosti ministrstva pri tem, ko vemo, da je v celi Evropi, da ne bom ponavljal eno in isto, to, kar smo že včeraj in

so razmere take, kot so, in jih poznamo in jih ne bom seveda ponavljal. In govorili ste, da nisem pri covidu nič sodeloval. Od prve Od prve seje, mislim, da je bila 13. marca ob polnoči, in potem so bile stalno te seje. V ožji skupini nisem bil, to je res, ampak vendarle ima vlada vsako sredo posebno covid sejo, v četrtek pa normalno sejo, kadar se le da ali pa kontinuirano to dela, tako da sem z vsemi stvarmi seznanjen in na vseh sejah praktično prisoten. In povsod, kadar je bilo treba in nujno, sem se seveda tudi oglasil in zagovarjal področje kulture ali dajal predloge. Moram reči, da to ni res, da nisem dejaven v tej smeri. Seveda se pa to dela v okvirih potem nekega širšega premisleka in kultura ni v ničemer v slabšem položaju kot je poenostavljam, v večini držav Evropske unije. V ničemer ne stoji stoji drugače. Lahko bi našli tri, štiri primere, ampak praktično se tukaj te zadeve izravnavajo in, kot veste, se slika še veliko bolj slabša. Ukrepi, ki so bili sprejeti, so bili sprejeti seveda zato, da lajšajo bremena in slabosti, ki so nastala ob tem, jasno. In smo že tisočkrat ponovili, koliko smo dali sredstev. Vi ste tudi rekli, da bom govoril o teh številkah. Ne bom. Mislim, da se vlada trudi, tako kot se verjetno, verjamem, tudi vse vlade v Evropi trudijo, da bi čim bolje premostili to, in iščejo, kako bi olajšali pot. Zlasti pa v taki državi, kot smo mi, kjer je kultura kar precej, kako bi rekel, v okviru državne skrbi, veliko bolj kot v marsikateri drugi državi. Ampak to smo že včeraj govorili naprej in nazaj in ne bom zdaj več ponavljal. Glede STA, v ponedeljek so bila poslanska vprašanja in tukaj je bila predstavnica STA, ki je odgovarjala. S tem je bilo dano Ukomu jasno priznanje, legitimnost, da oni odgovarjajo za to polje popolnoma in seveda so v zvezi s tem tudi odgovorni. Jaz zdaj to problematiko poznam tako kot drugi, morda tudi kaj več, ne vem, ampak na tem

nima kaj v ta prostor vstopati in mu ni treba. Če pa želite, sem pa seveda s tem, kar Ukom v temelju zahteva – daj mi račune, pokaži mi, kaj je, da vidim, kaj si delal, in potem ti bom plačal; tako približno, popreproščeno govorim, toliko seznanjen, mi pa ni treba biti globlje ali pa tudi imam dovolj drugega opravil in dela, da bi se v zvezi s tem ukvarjal.

Gospa, vi niste iz Ljubljane pa mislim, da to okolje, morda, si drznem reči, malo manj poznate in konfiguracijo tistega prostora in čemu je namenjen. Mislim, da ima minister minister kar prav, da vztraja pri tem, da Metelkovo nameni tistemu, o čemer smo že včeraj govorili, in tudi že prejšnji ministri so v zvezi s tem to počeli, torej pripravljali teren v tej smeri, da tako rečem. Najbolj pomembno se mi zdi pa to, zdi se mi malo

je na koalicijskem sestanku na Brdu, kjer ste bili vi pa tudi gospod Rajić, mislim, da je bil tudi gospod predsednik vaše stranke, torej gospod predsednik Državnega zbora, gospod Rajić rekel, da se bomo na področju kulture morali pa nekako pogovoriti. Sklep je bil ali rečeno je bilo, mislim, da je predsednik Vlade celo pozval, dajte pripraviti neke točke, se skoordinirati in razčistimo in razčistimo vprašanja, ki nas tarejo v zvezi s tem. In to pobudo ste dali, gospod Rajić, se spomnim, bilo je rečeno tako, kot sem vam povedal, do tega ni prišlo. Mislim, da bi kot člani koalicije seveda morali to narediti. In zdaj javljate tukaj te zadeve, ki bi spadale tja ali pa šele posledično sem. Ampak dobro, to je pač vaša izbira in tako je. Glede dialoga. Vsi, Vsi, ki so se čutili prizadete v zvezi s tem, kar ste govorili, so bili povabljeni pisno, z uro, z vsem natančno, kdaj naj pridejo, da pridejo pridejo, da pridejo na pogovor in da poskušamo rešiti stvari tako, da bodo v korist obeh strank, da tako rečem.

Gospod predsednik, hvala za besedo. Cenjeni minister, državna sekretarka, spoštovane kolegice in kolegi! Vsi, ki nas spremljate, lepo pozdravljeni! Uvodoma vendarle nekaj vsebinskih besed o delu ministra in te vlade na področju kulture in kulturi sami. Zame je kultura temelj nacionalne zavesti, je slovenska kultura nekaj, kar krepi, kar goji slovensko identiteto, zato je kultura izjemno pomembna in kulturo je treba negovati, spodbujati, jo krepiti. To aktualna vlada pod vodstvom Janeza Janše in aktualni minister dr. Vasko Simoniti tudi počneta. Res pa je, da smo očitno na točki tudi v tem državnem zboru, ko se moramo vprašati, kaj pravzaprav kultura je oziroma kaj kultura ni, kaj umetnost je, kaj umetnost ni. Oziroma vprašati, kakšno kulturo bo kot država naša država spodbujala in kakšna je tista kultura, ki slovenskemu narodu, slovenski državi prinaša največjo dodano vrednost, ponos in tudi prepoznavnost v mednarodnem merilu. Zato bom v nadaljevanju strnil nekaj dejstev o tem dobrem letu dni ministrovanja gospoda Simonitija, v štiri točke bom poskušal zadevo strniti. Prvič. Govorimo o proračunu, ki je najvišji doslej, ki je rekorden, ki je zgodovinski. 238 milijonov evrov v letu 2021 za kulturo, kar je še 46 milijonov več kot v letu 2020. To pomeni tudi občuten dvig investicij na področju kulture, se pravi v kulturno infrastrukturo, seveda posledično izboljšanje pogojev dela javnih zavodov, javnih agencij, javnega sklada in posredno preko razpisov tudi nevladnega sektorja. Krepi se ustvarjalnost na vseh področjih, zagotavlja se raznolikost in dostopnost umetniške in medijske krajine in spodbuja se tudi ohranjanje in varovanje slovenske kulturne dediščine kot temelj narodovega spomina. Za primerjavo si lahko na tej grafiki / pokaže predmet/ pogledamo, koliko sredstev je bilo v proračunu za kulturo namenjenih v zadnjih treh mandatih različnih ministrov. Kot lahko vidimo, občutno več sredstev za kulturo pod tretjo Janševo vlado, pod ministrovanjem ministra Vaska Simonitija. Drugič. Intervencijska sredstva, protikorona zakonodaja. Iz protikoronapaketov je bilo za kulturo namenjenih, torej dodatno iz tega sklopa, 68,5 milijona evrov. Relativno je epidemija covida seveda kulturo močno prizadela, ta sektor je močno prizadela in prav je, da je država tukaj stopila naproti in pomagala, tako kot se je pomagalo pravzaprav vsem ljudem naše države, pomagalo se je gospodarstvu in seveda tudi kulturi. Pomembno je izpostaviti tudi to, da se pomaga in se je pomagalo samozaposlenim. 700 evrov plus plačevanje socialnih prispevkov od marca 2020 dalje, pa seveda tudi do preklica epidemije. Do zdaj je bilo skoraj 8 milijonov namenjenih v sklopu tega ukrepa. Tretjič. Lahko govorimo tudi o socialni pomoči kulturnikom. V tem znesku, ki ga bom zdaj navedel, niso upoštevana kakršnakoli programska sredstva, ki so jih posamezni kulturniki dobili. za socialno pomoč kulturnikom je bilo namenjenih 19 milijonov evrov. In če vzamemo razvid vpisanih, konec leta 2020 jih je bilo 3 tisoč 258, je vsak kulturnik oziroma kulturnica v povprečju tisoč 832 evrov socialne podpore, socialne pomoči od Republike Slovenije. Tukaj si bom dovolil citirati ministra oziroma ministrstvo, ki ga zastopa. Takole so dejali v tem kontekstu: »Pri samozaposlenih v kulturi, ki jim je država podelila pravico do plačila prispevkov za socialno varnost, bomo na ministrstvu dosledno upoštevali kriterij kakovosti in ustvarjalnosti. Socialni korektiv je v domeni drugih ministrstev.« Absolutno podpiram, pravilno. Tisti, ki si to zadevo zasluži, ki mu pomaga pri njegovem ustvarjanju in ima to početje potem tudi neko dodano vrednost, naj to ugodnost, naj to zadevo, naj ta privilegij, naj to pravico dobi. tistega, ki ne, pa imamo v Sloveniji druge pristojne institucije, seveda če tam upošteva oziroma izpolnjuje posamezne pogoje. Četrtič. Prednostne investicije v kulturi. mandatom te vlade so bile na seznam prednostnih investicij v državi umeščene tudi najpomembnejše investicije v slovenski kulturi; SNG Drama, potem Arhiv Republike Slovenije pa Muzej slovenske osamosvojitve, še posebno pomembno v tem letu, ko bomo obeležili 30. obletnico osamosvojitve naše države, pa potem tudi v Mariboru izjemno pomembna zadeva knjižnica, galerija, center Rotovž in tako dalje, še bi lahko našteval. V nadaljevanju razprave se bom osredotočil na stvari, ki smo jim bili v zadnjem letu priča. Da ne bom toliko govoril o tem, kar ste povedali včeraj, pa konec koncev tudi danes, bilo je veliko vroče polemike,

Kot lahko vidite, so tukaj posamezne packe. Kaj je to? To je uničevanje fasade. Kot sem dejal uvodoma, smo na točki, ko se moramo vprašati, kaj je kultura in kaj kultura ni. Zame to ni kultura. Zame to ni kultura, pa ste za tega ministra, proti temu ministru, ali podpirate to vlado ali ne podpirate te vlade, to ni kultura, to ni umetnost. Če poskušam pogledati skozi oči predlagateljev današnje interpelacije, če pa mogoče to nekoč bo kultura, lahko potem pričakujemo kakšen razpis za risanje po fasadah? Veste, na takem nivoju, ko ko so taki odtisi … Moj sin bo čez nekaj dni star dve leti in radi rišemo s prstnimi barvami, ne po fasadah javnih institucij, ampak po listu papirja. Če odtisneš roko pa malo tako potegneš, pa s čopičem pa z raznimi modelčki, tudi podobni odtisi ostanejo. ostanejo. Mogoče je pa umetnik. Če dam zdaj sarkazem na stran pa preidem še na eno bistveno, še bolj resno situacijo, ki se je zgodila ki se je zgodila leta 2020, 23. oktobra. Tu gre pa za mazaško akcijo, ki se je prav tako zgodila pred Ministrstvom za kulturo. Pa vas bom vprašal, vse nas, kaj je to / pokaže premet/. Je to kultura? Je to kultura?

To je primitivno. To so grožnje šestim osebam, ki so bile tudi navedene na teh mizah z imeni in priimki, to je grožnja ministru Vasku Simonitiju, grožnja politikom, grožnja tudi uradnikom, spoštovane in spoštovani. Kako daleč smo prišli? to ni umetnost, to ni kultura. To je barbarstvo, to je primitivno. Tisti, ki to počnejo, zame niso kulturniki. Ne bom izpostavljal tistih pet imen, ki so bila na teh mizah navedena, bom pa eno ime izpostavil, in to je gospod Miro Petek. 20 let je minilo – takrat je bil Miro Petek še novinar Večera – odkar so ga brutalno, skoraj do smrti pretepli, pa do danes ni epiloga tega primera. Zdaj, po 20 letih ponovno grožnje s smrtjo. Je to umetnost, ki si jo želimo? Je to kultura, ki jo zagovarjamo in jo bomo spodbujali? To ni,

»Vrnitev akcije za kulturo. Ministrstvo lahko mirno deložira kar samo sebe.« In potem se v tem članku nekako takole zaključi, citiram: »Protestniki sporočajo, da bodo svoje akcije v prihodnje stopnjevali in storili vse,« in tako naprej, konec citata.

Akcija z grožnjo s smrtjo. Kaj sledi po tem, po grožnji s smrtjo? O tem smo že večkrat v tem državnem zboru govorili. Kaj sledi grožnji s smrtjo, vas vprašam. Kaj sledi?

bomo ponovno priče takim početjem v naši državi. In v tem času so si na javni RTV, ki jo nekateri tudi danes tako krčevito branite – in tudi v tem je očitno del odgovora, zakaj jo tako krčevito branite – izplačali prek 2 milijona covid dodatkov. Ne bom trdil, kdo je upravičen in kdo ne, ampak mislim, da vsi pa verjetno ne. V STA se pa sploh ne bom spuščal. Na tej točki, ko govorim o medijih, tisti, ki pravite, da ta vlada pa ta minister zavirata slovenske medije – ali vi berete medije v zadnjem letu, dveh? Ste jih brali? Ali kateri medij mogoče ne kritizira vlade, ki jo je kritiziral prej ali pa ki je to opcijo kritiziral prej? Še bolj kritizirajo! In ni problem v tem, da so mediji kritični, je pa problem, ko javni nacionalni medij ni objektiven. To pa je problem! Pustite privatne medije, naj pišejo, kar hočejo; če je pač to res, saj potem imamo popravke in take zadeve. Ampak javni nacionalni medij mora biti objektiven in mora biti v službi – koga? ljudi, ki plačujejo te prispevke. Interes ljudi je seveda to, da poznajo resnico, da so jim informacije predstavljene objektivno. Če pa že tega niso zmožni, pa vsaj z ene in druge ter tretje strani, ali pa če je teh strani več. Tudi na tem primeru, spoštovane in spoštovani, se je zelo jasno pokazalo nekaj. Ko danes poslušamo predvsem s strani Socialnih demokratov, pa tudi v tej interpelaciji in v preteklih mesecih, da smo mi na tej strani fašisti, da smo ne vem, kaj vse, ko lažete, ko podtikate, ko govorite te stvari, je to svoboda govora, pravite. Ko pa mi povemo, da lažete, da zavajate, da to ni res, je pa to sovražni govor. Če to projiciram naprej, vidimo, kako vi dojemate demokratično družbo, kako dojemate demokracijo kot tako. In zdaj je dejansko meni jasno, zakaj kolega Marko Koprivc vedno znova pove »demokratična opozicija«. Zdaj je meni jasno, zakaj – ker poudari demokratična opozicija skozi ta vidik, da je demokracija za vas tisto, kar si vi mislite, vse ostalo je pa sovražni govor in je potrebno zatreti. Spoštovane in spoštovani, in kolega Koprivc še sam pove, da ste ponosni naslednik komunizma. Veste, fašizem, nacizem, komunizem, to je vse zločinsko. Zlo, ki je prineslo bedo in obup, kamorkoli je prišlo. Spoštovane in spoštovani, marsikaj sem imel še kot posamezne intervence pripravljeno, pa ne bom, ker vendarle verjamem, da lahko v treh urah in 15 minutah, kolikor je še ostalo razprave od skoraj 18 ur, ohranimo nek nivo razprave. Upam, da lahko. Govorili smo pred meseci, da bomo razpravljali na nivoju in tako naprej, ampak danes se je zelo jasno pokazalo, da nekateri tega niste zmožni.

to so vprašanja, kaj je kultura, kaj je umetnost oziroma kaj kultura, umetnost nista in ne moreta biti. Tudi to se je v tej razpravi zelo jasno pokazalo. Ali vi ne razumete, da pri kulturi, pri umetnosti ne gre za to, ali je kultura naša ali je kultura vaša, ali je neka umetnost prava ali ni prava, ali je s prave ali ne vem kakšne strani? Kultura nekaj je, umetnost nekaj je, ima neko vrednost, ima neko dodano vrednost ali pa nima.

za vas se je pokazalo – zdaj boste verjetno nekateri s stolov skakali – zame to / pokaže predmet/ ni umetnost. Zame osebno to umetnost ni. Očitno za levo opozicijo, za predlagatelje današnje interpelacije to je umetnost. Pa da ne bo pomote, če je kdo za to pripravljen plačati oziroma financirati takšno kulturo, naj jo. Naj jo. Če je takšna kultura zmožna na nekem trgu preživeti, naj, ampak ne iz davkoplačevalskega denarja. to je ta kultura, ki jo očitno predlagatelji v tej dvorani zagovarjate. Veste, to ni umetnost. To nima nobene dodane vrednosti za slovenski narod, za slovensko državo, na to ne moreš biti ponosen, prepričan pa sem, da imamo v Sloveniji celo vrsto umetnic in umetnikov, kulturnikov in kulturnic, ki s svojimi deli in dejanji spodbujajo slovensko nacionalno zavest, ki krepijo naš ponos, ki seveda tudi krepijo prepoznavnost naše države v svetovnem merilu. Spoštovane in spoštovani, ker je aktualni minister dr. Vasko Simoniti v enem letu svojega mandata naredil več, mnogo več kot marsikateri njegovi predhodniki skupaj v celotnem mandatu, te interpelacije ne bom podprl. Spoštovani gospod minister, vam pa želim še naprej uspešno delo po poti razvoja in rasti slovenske kulture. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Maša Kociper, pripravi se Ljubo Žnidar. Hvala lepa, predsednik. No, to je pa res genialno, da je v enem letu naredil vaš minister več kot eni v štirih letih, in sploh vsi skupaj. Res objektiven pogled na področje kulture, absolutno. Vaša resnica, seveda. Sicer pa se bom jaz v svoji razpravi danes osredotočila na nekaj stvari. Razprava teče pravzaprav že 15 ur, težko je kaj pametnega in kaj novega povedati. Pravzaprav lahko čestitam vsakemu vsakemu interpeliranemu ministru, ki zdrži toliko časa skoncentrirano in osredotočeno odgovarjati na različne razprave. razprave. Nimam veliko časa, zato bi se poleg vseh očitkov, ki so v tej interpelaciji navedeni in so bili že omenjeni, jaz osredotočila na tisto, kar mene osebno najbolj moti ali pa kar boli. Ko razmišljam o tej vladi – ki seveda ni moja vlada, jaz sem opozicijska poslanka, želela bi si, da bi imeli eno drugo vlado, levosredinsko vlado, za katero mislim, da je najboljša za Slovenijo, in za katero mislim, da lahko tudi pri volivcih uživa najširšo podporo. Ne glede na to imamo drugačno vlado, kot rečeno, te vlade ne podpiram, z veliko veliko stvarmi, ki jih počne, se ne strinjam, ampak vse te stvari presojam, tako pač je v življenju, tudi skozi eno prizmo, kaj od tega, kar škodljivega počne ta vlada, se bo dalo popraviti in česa ne. Ko gledamo neka kadrovanja, pa menjave, pa sem, pa tja, pa politična imenovanja na določene strokovne funkcije in tako naprej, se v svoji jezi ali razočaranju tolažim, da saj to se da spremeniti. Na žalost je taka praksa v državi postala stalnica, se je ustalila in na žalost ima tudi neke negativne posledice, čisto finančne, lahko lahko celo odškodninske v primeru nezakonitih razrešitev. Ko govorimo o kadrovanju enih in drugih, se mi pa zdi, da leve vlade, levosredinske vlade – čisto leve vlade že nekaj časa nismo imeli, hvala bogu, jaz sem za levosredinsko vlado – vendar veliko več poudarka dajo na strokovnost. Enostavno nismo toliko freh, ne upamo si dati na najvišje funkcije ljudi – ne upamo; jaz nikoli nisem bila v funkciji, da bi to delala – ne upajo si dati na najvišje funkcije ljudi, ki so

Tako da so neke stvari, ki se jih da popraviti, so pa neke stvari, ki se jih ne da. Od vsega, kar se v tej vladi dogaja, je ena od stvari, ki me najbolj skrbijo, recimo to, kar se dogaja na medijskem področju, zato bom govorila o tem. Ker ko ti enkrat uničiš STA, ki je nastajal leta in leta od osamosvojitve, ki je eden, kot ste nekateri že povedali, od stebrov naše osamosvojitve, Slovenska tiskovna agencija, in ko uničiš RTV Slovenija, ki je nastajala še mnogo mnogo več let, ki ni samo hiša, stoli, mize, ampak zaposleni, znanje, arhivi, kamere, ure in ure dela, predanost, potem uničiš nekaj, česar se ne da več na hitro popraviti. To je nekaj, kar me izjemno skrbi. In ko je prišla do nas informacija – slučajno smo bili v SAB prvi, ki smo takrat dobili informacijo, lahko bi jo tudi kdo drug da se pripravlja sprememba medijske zakonodaje štirih zakonov v prejšnjem letu kar tako na hitro, če se le da čez poletje, ko bodo vsi na počitnicah, in da si je Vlada za to javno razpravo po zakonu zamislila samo pet dni, me je resnično zaskrbelo. Takrat smo potem v SAB in tudi ostala opozicija zagnali vik in krik in zahtevali, da se ta javna razprava razširi in tako naprej. Mi se v neki resni državi ne moremo pogovarjati o tem, da bomo resno posegli v edino javno televizijo, radio in televizijo, ali pa v edino tiskovno agencijo tako na hitro in tako brutalno po petih dneh razprave. Ne moremo. To je neodgovorno in to je neresno. Zelo vesela in zadovoljna sem, da se je ta razprava takrat podaljšala in da se je ta blitzkrieg akcija ustavila in da se zdaj, upam, z nekim večjim razmislekom in z večjo udeležbo različnih deležnikov pripravlja spremembe, ki so morda potrebne, ne rečem. Za nek razvoj na nekem področju so morda spremembe vedno potrebne, ampak morajo biti pa domišljene, premišljene, predvsem pa ne smejo biti uničevalne. Če ti RTV Slovenija, ki že leta in leta tarna, kako nima dovolj sredstev, vzameš petino sredstev, četrtino, celo tretjino kar tako, potem veš, da jo pravzaprav uničiš. razni izgovori »ja, bo pa potem bolj konkurenčna« in tako naprej – glejte, javna RTV, ne samo naša, vsaka javna RTV, ki je lahko velika dodana vrednost nekih normalnih, kultiviranih, socialnih držav, ne more biti konkurenčna. Tega se tudi ne more od nje pričakovati, to je žaljivo! Ona izpolnjuje ene druge kriterije, ona ne sme vrteti samo filmov lahke vsebine, ki zadostijo najširšemu obsegu ljudi, mora imeti kakovosten informativni program, mora imeti program za manjšine, za verske manjšine, za verske skupnosti, za različne kulturne poglede, kulturne oddaje, lastno produkcijo, vse to, kar neka javna RTV mora imeti. In kar vedno znova poudarjam, mora imeti tudi denar, da odgovarja na izzive moderne dobe. Zame je recimo eno ključnih vprašanj našega časa, kako bomo kot družba odgovorili na večanje tako imenovanih fake news, ki so povezane s socialnimi omrežji. V tujini – BBC, mislim, da tudi francoska javna televizija, pa mislim, da nizozemska – znatno povečujejo sredstva za neke raziskovalne oddelke, raziskovalna področja, kjer imajo strokovnjake, ki ocenjujejo, kaj od tega, kar prihaja kot informacija v hišo oziroma v državo oziroma v svet, je relevantna informacija. Mi vsi vemo, da obstajajo neke agencije, lahko tudi teroristične organizacije, ki producirajo neke vsebine. Na internetu smo lahko videli nek posnetek nekega streljanja, nekega avta, ki je zgorel, ene punčke, ki pred očmi kamere pod streli pade in jo fantek potem rešuje, za katero se je potem izkazalo, ko si odmaknil kamero, da je to vse zrežirano in posneto z namenom vzbujanja negativnih čustev proti neki skupini, državi, politični opciji ali kakorkoli. Tukaj so izzivi! so izzivi za javne medije, ne pa v uravnoteževanju. Pa kakšen izraz je to, uravnoteženost?! To mene tudi spominja na neke druge čase, ko je bilo treba uravnotežiti raso v neki državi in je bilo treba uravnotežiti, da bo dovolj arijske rase pa da ne bo preveč druge rase. Uravnoteženost v medijski krajini je tako zgrešen izraz, da glava boli, no. Ne more biti uravnotežena. Mi lahko imamo zasebne medije, ki morajo biti transparentni, za privatne medije se mora vedeti, kdo so lastniki in tako naprej, da tisti, ki gleda, ve, od koga to je. In ko jaz gledam Nova24TV, vem, kaj lahko tam pričakujem. To je prodesničarska, proesdees televizija zelo nizke kvalitete – se opravičujem, dajte na tem še kaj narediti – ki je pač trobilo ene stranke in ene opcije. Če jaz to vem in če to pričakujem, potem skozi to prizmo to televizijo gledam. Ko mi potem nekdo reče, da je to neodvisna televizija, se lahko samo na glas hahljam. Pri RTV Slovenija pa pričakujem nekaj drugega in se tukaj strinjam s tistimi, ki vas zmoti, kadar ni neodvisna. Pa baje – o tem sem zadnjič poslušala eno razpravo ali enega strokovnjaka – neodvisnost ni pravi izraz, pravi izraz je strokovnost. Se strinjam. Vsi mi imamo svoje politično prepričanje, svoj pogled na svet, tudi sodniki ga imajo, ampak ga ne smemo izkazovati skozi delo, ki ga opravljamo. Namesto da se ruši RTV Slovenija, spoštovani minister, jih jaz po vseh letih in denarju, ki je bil v to hišo vložen, ne bi zrušila in začela neko drugo zgodbo, ki bo trajala leta in leta, zahtevala bi strokovnost. Mene isto moti, ko na RTV Slovenija, ker to je tema vseh teh pogovorov, v informacijskem programu nekdo, nek novinar evidentno agitira za Levico, kot me isto moti, če nek novinar agitira za SDS. Jaz ne smem, ko gledam nek informativni prispevek, vedeti, koga on voli. On naj voli, kogar hoče, ampak jaz zahtevam od njega strokovnost in to, da svoje delo opravlja tako, da jaz ne vem, koga on voli. Jaz hočem, da mi on da objektivno informacijo, da mi, tako kot so stari dobri standardi medijskega poročanja nekoč zahtevali, da obe mnenji o tej zadevi in da celo razišče. Obstajajo stari ameriški filmi, mogoče jih je kdo gledal, ko so se Washington Post in tako naprej še držali standardov, ko so morali imeti dva vira, ki sta potrdila informacijo, preden so objavili, ko so vedno morali počakati na odgovor tiste osebe, ki so jo napadli, in navesti njen odgovor. To bi mi morali vsi zahtevati, ne pa rušiti tega, kar imamo in smo leta in leta ustvarjali. V tem smislu je zame programski svet pomemben dejavnik in bolj ko razmišljam, bolj se ne strinjam, da se iz njega izločijo člani političnih strank. Zato ker če ne govorim o neki ne uravnovešenosti, ampak o strokovnosti, mora poleg posameznih delov družbe, ki so tam zastopani, tudi politika, ki so jo izvolili ljudje, kontrolirati, eden drugega, checks and balances, ali se ti standardi strokovnosti, nevtralnosti, neodvisnosti spoštujejo. neodvisnosti spoštujejo. Če je tam pet predstavnikov politike, morajo štirje skrbeti, da peta stranka ne prevladuje programsko, vsebinsko in tako naprej. In ta peta mora poskrbeti, da tretja ne in tako naprej, saj se razumemo. To je nekaj, kar jaz pričakujem, da bi delal en moderni minister, če ugotavljamo odklone v naši družbi. In so. Poleg nekega odklona smo tudi ljudje, tako kot poslanci nismo vsi enako kvalitetni, tako kot zdravniki niso vsi enako kvalitetni, tudi novinarji niso vsi enako kvalitetni. Če nek novinar krši novinarske standarde, in to očitno in kar naprej, potem je tudi treba pričakovati kakšno odgovornost. Če pa en novinar poroča kritično, vendar v skladu z novinarskimi standardi in v skladu s tem, kar sem prej povedala, pa se nima nihče pravice nanj spravljati. To je zame ključno. Mimogrede, eden od poslancev, celo podpredsednik je bil obtožen, da ima ponarejeno diplomo, ali jo ima ali nima, jaz ne vem, ampak potem ko je bil oblaten in tako naprej, da jo ima, in potem ko je ta ista fakulteta sporočila, da je nima, je ta ista televizijska novinarka rekla: »Sicer so sporočili, da nima, ampak poglejte, jaz še vedno ne verjamem tej fakulteti, ker zakaj so pa prej rekli, da ima. No pa whatever.« To zame tudi ni korektno. To zame tudi ni korektno. Namesto da se mi cufamo, kdo bo imel ta medij in tisti medij in svoj medij, dajmo vsi združiti moči in si za to prizadevati. To bi jaz od enega kulturnega ministra, ki je skrbnik na tem področju, tudi pričakovala. Ker mediji, ne pozabiti, niso kar nekaj, kar vsi vemo, ampak so tudi mediji posebej pomemben aspekt področja pravna država. Evropska unija, ko pregleduje nivo spoštovanja pravne države v neki državi, gleda tudi to področje in to ni naključje.

Preden zaključim, pa bi lahko še veliko več povedala, samo še dve besedi o STA. Jaz ne bom zdaj ugotavljala, ali je minister odgovoren ali ni, ali je ali ni. Zame je minister za kulturo skrbnik tudi področja medijev in zame je dejstvo, da se na to temo niste oglasili in niste urgirali. En, oprostite besedi,

To presega njegov domet, presega njegovo znanje in kompetence in zame je evidentno, da se za tem skriva nekdo drug. To verjetno niste vi, verjamem. Ampak to, da je to vaš predsednik Vlade, je zame isto problematično.

medijske hiše, če ji lahko rečem, kot je STA – in z nekim pomislekom se boste vsi strinjali – pri nas ni bilo. Ko ni bilo nikoli nobenega na novinarskih konferencah, ne samo politikov, raznoraznih društev in tako naprej, je STA vedno prišel. In vedno je STA objavil in potem so drugi novinarji v svojih agencijah s stola to malo prepisali. Nikoli pri objavljanju novinarjev STA jaz nisem zaznala, da bi bili pristranski, da bi kakorkoli posegali v politični prostor, kot je rekel eden od političnih komentatorjev, stopali na polje političnega. Jaz tega nisem zaznala. Zato mi je ta gonja proti njim popolnoma nerazumljiva.

raziskavo, ali je medijski prostor v Sloveniji uravnotežen, če povem v jeziku, ki sem ga uporabljala, analiza medijskih objav in tako naprej. In potem je nekdo ugotovil, da je nagnjen na levo. Ampak kdo je pa delal, kdo je pa sodeloval pri tej analizi? Gospod Rončević, gospod Makarovič pa gospod Tomšič. Teh 24 tisoč evrov bi lahko za kaj boljšega porabili, tudi če bi kakšen postopek proti kakšnemu novinarju, ki dela nezakonito, lepo zakonito izpeljali in tako naprej, bi jih boljše porabili. To, da bodo ti gospodje, ki so izrazito povezani z eno opcijo, presojali, kakšen je naš medijski prostor, ali je relevanten ali ni relevanten in tako naprej, ali je nagnjen levo ali desno, je deplasirano in me povsem o ničemer ne prepriča. Glede na to, da se mi čas izteka. Medijski prostor je zame eno najpomembnejših področij vsake neodvisne in samostojne države in želim si, da se tudi naš

Čisto zares, ker se mi zdi, da je po dveh dneh prispevek, ki bi lahko bil dobra podlaga za dobre pogovore in napredovanje.

Prva stvar, o kateri se moramo danes vprašati, je, zakaj smo danes dejansko tukaj. Kajti interpelacije že dolgo niso več interpelacije, ampak so farse in popolno izgubljanje časa. Izgubljanje zato, ker poslušamo vsa neizpodbitna dejstva in dokaze v zagovorih in naposled spoznamo, kako zelo so brezpredmetne. Še posebej je to ta današnja. Očitno je, da je današnjo interpelacijo opozicija nujno potrebovala, da se vsaj na zunaj vidi, da nekaj počne, pa čeprav to v svojo škodo. Jasno in evidentno je, da je opozicija pozabila, kaj je počela s področjem kulture vse do danes in kaj je v prejšnjih vladah dejansko zavozila. Ampak da ne bo ostalo le pri besedah, ker sem konstruktiven, si poglejmo konkretna dejstva in konkretne situacije še od bližje. Če verjamemo v kulturo, če jo spoštujemo, če zanjo delamo, potem jo pritegnemo v celoti in obravnavamo vse njene deležnike enakovredno. In zato smo danes tukaj. Ker ko se izvajajo pozitivne spremembe, spremembe ki so dokazane s številkami in dejstvi, kot smo slišali od ministra, je razumljivo, da vse spremembe tistim, ki jih pred njimi niso izvedli, niso po godu. A ne samo to, enakopravna in pravilna obravnava deležnikov v kulturi pomeni tudi to, da vsi tisti, ki so se v prejšnjih vladah napajali iz javnih sredstev nekritično in politično, nimajo več varnosti, ker je pomembna izključno kakovost, in to kakovost vseh tistih, ki so leta in leta in leta pisali javna pisma o razdeljevanju sredstev na ministrstvu, ki so vrhunski umetniki, a nimajo političnih povezav in so jih rezali. Veliko takšnih živi na robu preživetja. To je sramota slovenske kulture in to je sramota vseh vlad pred nami. Sramota tistih, ki nas želite danes prepričati, da je tisto, kar je minister naredil v tako kratkem času, in še to v času epidemije, zrelo za interpelacijo. Za interpelacijo ste zreli vsi tisti, ki ste jo predlagali, ker ste z njo dokazali, da ne veste, kakšno je dejansko stanje kulture in kakšna je njena vrednost. Slišali smo, da so se sredstva za kulturo ob pandemiji zvišala za nekaj prek 5 milijonov evrov. Toliko dodatnega denarja, kot ga je bilo namenjenega za kulturo v času naše vlade, ni bilo do sedaj še nikoli. Ponavljam, nikoli do sedaj. Ste videli morebiti na to temo izpostavljene članke? Niste jih videli. Takšnih člankov niste brali, ker jih dejansko ni bilo in ker zanje ni nobenega medijskega interesa, ker je ta uspeh očitno nepomemben. Toliko naredi medijska krajina, za katero pravijo, da je neodvisna in objektivna za slovenskega kulturnega duha nič niso naredili oziroma naredili so veliko škodo, ker se z zavajajočimi mnenji s strani vas, opozicije, naredi škodo pozitivnim spremembam. Pa ne samo to, oškodovani so kulturniki, ki se jih izkorišča, da so z lažnimi podatki usmerjeni proti vladi, in niso seznanjeni s tem, kaj vse je zanje naredila. In naposled bolje, da ne omenjam, kako vse to vpliva na stanje slovenskega duha, bodočih kulturnikov, generacij, ki prihajajo za nami, in še bi lahko našteval. Pa si poglejmo situacijo še na konkretnih primerih. Ali veste, kaj pomeni v praksi, da je samozaposleni prejel 700 evrov mesečnega temeljnega dohodka? Recimo, če primerjam, honorar za to, da danes pišete kritiko ali recenzijo za knjižno delo, ki ga torej preberete in strokovno interpretirate, se giba giba nekje med 50 in 150 evri. Ampak bodimo še bolj realni, od večine medijev, kot so RTV, osrednji časopisi, boste prejeli manj kot 50 evrov. 150 evrov je zelo redko in lahko rečem, da je to že nadstandard. Govoril sem s precej slovenskimi kritiki in tistimi, ki delajo neposredno z njimi. Očitno se ne ve ali pa noče vedeti, da so bile pred epidemijo leta in leta razmere tako zelo slabe, da so morali vsi ti pisci resnično prekleto trdo delati, da jim je uspelo napraskati tam nekje 350 evrov na mesec. Da, to je kultura, ki smo jo imeli. Ampak to niso kulturniki, ki bi se s kulturo ukvarjali za hec, to so kulturniki, ki so prejeli prestižne nagrade za svoje ustvarjanje. Ampak bivšim vladam ni bilo v interesu, da bi se pozanimale ali da bi sploh prisluhnile naštetim okroglim mizam, razpravam, javnim tribunam na to temo, ker jim je očitno bilo to nepomembno. Kultura jim je pomembna le toliko, kolikor se jo lahko uporabi za kakšno interpretacijo ali aktivacijo umetnikov v boju za oblast. Ampak bodimo tu še bolj eksaktni. Še v času osamosvojitve se je od kulture dalo živeti. Ne, to niso prazne zgodbe, to je realnost, ki jo povedo današnji vrhunski umetniki. Danes se ne da več. Zdaj mi pa povejte, katere vlade in kako dolgo so bile na oblasti, da so k takšnemu položaju prispevale. Tukaj odgovor ni potreben, odgovor je zelo jasen. Danes poslušamo očitke ministru, ki je ta položaj v kratkem času in in kljub epidemiji izboljšal. Kdo se dela zdaj iz koga norce? Norce se delate predvsem tisti, ki vam je do oblasti, ki sploh ne poznate razmer v kulturi s terena oziroma jih poznate zgolj toliko, kolikor javna sredstva potrebujete za napajanje svojih povezav. Ker na podlagi vsega tega, kar smo danes slišali, je več kot očitno, da je v tej državi nekaj zelo zelo hudo narobe, ko pridemo na področje kulture. Kultura je področje, kjer so mahinacije najlažje in se kontroli v preteklosti ni posvečalo prav nobene pozornosti. Ponavljam, prav nobene. Zakaj? Ker imajo od tega korist določene politične skupine. In da je situacija še bolj absurdna, se ministru očita vpliv na medije. Danes smo tu, ker nima nikakršnega vpliva na medije, kajti če bi ga imel, bi verjetno dosegel vsaj, da bi se konkretno izpostavilo dobro delo, ki ga je opravil. Ampak dobro delo medijev ne zanima, dobro delo v kulturi opozicije ne zanima, opozicijo zanima vse tisto, kar je povsem kontra, četudi za ceno kulture. To ste dokazali z današnjo interpelacijo – da vam je za kulturo prav figo mar. Ampak ne samo to, vsebina interpelacije je dokaz, da ste očitno nekatere stranke na večnem dopustu, sploh tiste, ki ste bile na oblasti. Ker se ministru očita tisto, kar je prejšnja vlada povzročila, če si samo pogledamo področje filma, da ni bilo izplačil in da je to urejal sedanji minister, lahko rečem samo to, da začnite enkrat za spremembo medijem servirati resnico pa bo v tej državi veliko manj problemov in končno bo jasno, kdo dela za dobro vseh državljanov, komu je pa samo do oblasti in očitno nima znanja. znanja. Vsi tisti, ki očitate ministru slabo delo, ker ga sami niste znali opravljati in ga je on namesto vas, je bolje, če ste tiho, če ne znate pospraviti dreka za sabo. Drugega je v njega najlažje tunkati in v tem ste eksperti, res, tukaj vam moram kar čestitati. Pa se zdaj podamo še na Metelkovo 6, v zgradbo, kjer bivajo številne nevladne organizacije, ki so dobile obvestilo za izselitev. Prvič. Kot smo že slišali, je bilo to že v načrtu ministra Prešička. Drugič. Ta zgradba je dotrajana in nevarna za bivanje, torej lahko še malo čakamo in čakamo, da se bo zgodilo, da bo zaradi tega ogroženo kakšno življenje, in potem odgovarjamo. To želite. In da se razumemo, da, tudi nevladne organizacije morajo preživeti, vendar pa vam povem, da so med nami nevladne organizacije, ki delajo zelo dobro, ki ne pridejo do ministrskega denarja in ki si same urejajo prostore ali plačujejo najemnino. Očitno nekaterim to uspe, a tako kot se je nevladni sektor razpasel v Sloveniji, tega nikjer v tujini ne boste videli. Ne, tu smo povsem unikatni. Potrebno je podpirati kakovostno in vrhunsko, ne pa vsepovprek. Nadalje. Iz zagovora ministra smo slišali, da je bilo v letu 2016 samozaposlenih v kulturi s plačanimi prispevki tisoč 825, v letu 2019 2 konec leta pa 2 tisoč 405. In vse to se ni podeljevalo na ustrezen način. Dostopni so podatki, ko umetniki zaslužijo letno nad 40 tisoč evrov ali bistveno več, vendar jim država plačuje prispevke za status. In na drugi strani se v državi spopadamo z brezposelnostjo in revščino. Na tem področju ni bilo nikoli nikakršne kontrole in zdaj se ta vzpostavlja, kar je težko za tiste, ki bi to izgubili na račun tistih, ki to resnično potrebujejo. Kje je tu sedaj kultura? Ampak gremo še malo naprej. Najprej bom ponovil, toliko sredstev, kot se je namenilo v kulturo v tej vladi, se ni v nobeni doslej. In kakšna je posledica? Pred zgrado ministrstva se pojavi instalacija miz, politih z rdečo barvo, na njih pa imena uslužbencev na ministrstvu. Mediji se temu ne čudijo, ker so po njihovem mnenju razmere v kulturi zaradi te vlade tako zelo slabe kot še nikoli do sedaj. pazite to – kar se je zgodilo pred ministrstvom, je umetniška instalacija. To je umetniško delo, to mnenje podpirajo mediji in umetniki. Tako se umetniki izražajo glede nestrinjanja z delom ministrstva. In s kakšnim nestrinjanjem že? Da se je namenilo za kulturo preveč denarja? Je to problem? Izgleda, ker je to dejansko realno stanje. A žal mediji o tem ne poročajo. Zakaj že ne poročajo? Ja ker so »objektivni«. Ampak da je situacija še bolj absurdna, smo lahko v medijih in na omrežjih brali zgražanje slovenskih umetnikov nad italijanskim umetnikom, ki je na enem izmed največjih sejmov sodobne umetnosti predstavil banano, ki jo je z lepilnim trakom prilepil na zid. Oba primera tega dela z banano sta po ceni 100 tisoč evrov, na primer, našla kupca. Veste, kaj je sledilo? Slovenski umetniki so se zgražali, kaj to pomeni za vrhunsko umetnost, da banana z lepilnim trakom pa res ni umetniško delo. Kakšna dvoličnost! Banana na steni ni umetniško delo, mize, polite z rdečo barvo, ki simbolizira kri, in imena uslužbencev, kar eksplicitno namiguje na grožnjo, pa so umetniško delo. Zakaj? Zato ker se v Sloveniji obravnava umetnost tako, kot komu koristi. Res smo prišli zelo daleč. Grožnje so postale umetniško delo. Kmalu niti policije ne bomo potrebovali več. Najbolje, da se jutri na ministrstvu izvede še performans z noži, kakopak, tudi to bo umetniško delo. Oprostite, s takšnimi farsami je konec. Če želimo napredek v kulturi, naj bo jasno naslednje. Napredek ni mogoč, če se mediji izkoriščajo za pranje možganov državljanom z dejstvi, ki to niso, saj mediji ne objavljajo realnih podatkov in dosežkov. Naslednjič. Vrhunska in kakovostna umetniška dela imajo jasno vsebino, ki ni izmišljena od včeraj, ampak ima jasne kriterije, ki se ne spreminjajo glede na oblast. Dejstev o kulturi se ne spreminja z mnenji tako, da se pridobiva na svojo stran umetnike z lažmi, da služijo podpihovanju, nestrpnosti, sploh pa ne v času epidemije. Dejstvo je, da delo ministra temelji na konkretnih izboljšavah, ki so merljive in dokazljive, oziroma z drugimi besedami, interpelacija je navadna puhlica, s katero se izgublja dragoceni čas tako za kulturo kot za reševanje epidemije. Interpelacija je sramota oziroma konkreten dokaz, da ima opozicija malo vedenja o kulturi, da so prejšnje vlade dokazale, da so na področju kulture nesposobne, pristranske in manipulativne. In to se sedaj rešuje. Ja, vem, na žalost tisti, ki si ne želijo resničnega napredka v kulturi, kot si ga želi naša vlada. Opozicija je še enkrat dokazala, da jo je sam čvek, čvek in nakladanje, brez konkretnih dejstev. Čas je, da odrastete in pokažete, da spremljate dostopne podatke o kulturi. Če vas je pa strah, da naša vlada dela bistvene korake in napredke v kulturi, je to vaš problem, ker jih prej niste delali. In seveda je potrebno sedaj na tem mestu pospraviti za vami. Za konec. Spoštovani minister, naj vam izrečem dvojno čestitko. Prvo za vaših 70 let in drugo čestitko, da ste prejeli za rojstni dan izjemno priložnost oziroma izjemno darilo končno smo lahko prisluhnili vsem dejstvom in dokazom o uspehu tega ministrstva. Bravo! Ker kaj pa je lahko še lepše darilo za ministra kot to, da je njemu kot prvemu uspelo v času od osamosvojitve dalje kot resor kulture pridobiti daleč največ sredstev? Prvič v zgodovini samostojne Slovenije. Ste slišali? Prvič v zgodovini samostojne Slovenije. Minister, hvala vam. Verjamem, da bi vam bili tudi kulturniki hvaležni iz srca, če bi podporniki interpelacije vsaj enkrat sledili resnici

Hvala za besedo. Na to se moram odzvati, kajti ta razprava Ljuba Žnidarja je bila ne samo nedostojna z njegovim načinom – »ne znate pospraviti svojega dreka«, »čvek, nakladanje«, popolnoma nedostojno, oprostite, za

Oprostite, ravno po mnenju Sveta Evrope je nevladni sektor temelj demokratične družbe, zato vse razvite evropske države namenjajo 2,5 …

Naše službe so preverile uro, ki naj bi kazala narobe. Ugotovili so, da je pravzaprav vse v redu, da je šlo za napačen alarm in da kolegica Violeta Tomić kot predlagateljica nima več časa. Tako da

dobili izpisek. Če mislite, da ga imate, je to pomembno vprašanje, ki ga moramo razčistiti. Službe so napovedale, da bodo prinesle izpisek, tako da predlagam, da prekinemo zadevo še za 15 minut, da skupaj preverimo čas.

Zdi se, da je zdaj vse urejano, tako da predlagam, da nadaljujemo s sejo. Kolegica Violeta Tomić, imate še čas, tako so ugotovile službe. Predlagam, da imate besedo. Hvala, predsednik. Morala sem replicirati na razpravo Ljuba Žnidarja, ker je izrekel zelo veliko netočnosti, nedostojnosti in celo nekih manipulativnosti na račun kulturnikov, pustimo tudi opozicije v stilu »ne znate pospraviti dreka za sabo« in tako naprej. Nevladni sektor da se je pri nas razpasel do skrajnosti in da tega pa res nikjer na svetu ni ne drži, kajti po mnenju Sveta Evropske unije je nevladni sektor tisti, ki je najpomembnejši za demokratizacijo družbe, in ravno zato mu vse države namenjajo povprečno 2,2 % BDP. Nevladni sektor tudi nemalokdaj odnaša državi tisto, česar sama ne more postoriti. Druga netočnost in eklatantna laž je, da ni kontrole nad umetniki, da nekateri zaslužijo 40 tisoč evrov in več na leto pa jim država še vedno plačuje prispevke. Oprostite, v imenu vseh umetnikov je to treba takoj demantirati. Cenzus je vedno okoli 20 tisoč evrov, in če ga presežeš za en sam evro, potem izgubiš pravico do plačila prispevkov. Skratka, status ni noben privilegij, dajmo to enkrat razčistiti. Je organizacijska oblika dela, da samozaposleni lahko izstavlja račune in od tega plačuje davke, za razliko recimo od verskih uslužbencev, ki jim date, ne da bi kakorkoli dokazovali. In potem gre s temi dokumenti samozaposleni na kjer ima registrirano dejavnost, in na podlagi Ajpesove odločbe on opravlja dejavnosti. Zakaj je toliko samozaposlenih, čez 3 tisoč Zato, ker se je zgodila espeizacija kulture. Kapitalizem in tržno gospodarstvo sta dosegla to, da ni več stalno zaposlenih zaposlenih igralcev, režiserjev, tudi tehnično osebje je popolnoma prekarizirano in delajo na pogodbe, čez poletja pogodbe prenehajo in tako naprej, tako da to ni noben privilegij, to je krvavo zaslužen denar. Veste, kulturniki so seveda težko živeli pred to covid krizo, ampak v zadnjem letu se je stvar zelo zelo poslabšala in izgleda, kot da bi ta vlada skrajšala muke in kulturo evtanazirala, da se ne matra. En tak primer je na primer film. Mi smo ugotavljali, da je film podhranjen, Slovenski filmski center je opozarjal, da ne more posneti dovolj filmov, in smo sklenili na Odboru za kulturo, da bomo dvignili sredstva za film na 11 milijonov. Vsi so bili zadovoljni, soglasno smo sprejeli, tudi predstavniki trenutno vladajoče SDS so glasovali za, ampak zdaj je pa SFC že od 12. februarja 2021 brez sveta zavoda in brez sveta ni razpisov in brez razpisov ni programa in je filmska produkcija znova zablokirana. zablokirana. Naj se vrnem na to, zakaj smo ministru očitali, da ne počne stvari. Problem je, da tukaj desnica tako ideologizira kulturo in umetnost. Prej smo slišali, z umetnostjo treba spodbujati slovensko nacionalno zavest – pa lepo vas prosim. Umetnost je neodvisna in sama sebi namen, je pa ogledalo družbe. Vendar od antike naprej obstajajo debate, ali naj umetnost zabava ali naj izobražuje, in tukaj imamo vedno potem dvojne želje in potrebe. Mi ne razpravljamo o tem, za razliko od vas, kaj umetnost je in kaj umetnost ni. Meni je lahko nekaj všeč, lahko mi nekaj ni všeč, ampak to ne pomeni, da je treba tisto, kar nam ni všeč, izstradati in uničiti. Zato bom rekla, da barbarsko, primitivno, naša, vaša, to so tako nedostojne besede, ki jih tukaj poslušamo. Po drugi strani pa 24 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja date svojim, Tomšič, Makarovič, Rončević, da delajo raziskavo o tem, kam je nagnjen naš medijski prostor. Očitno je lepo biti član SDS. SDS. Kar se pa tiče tega, na kar je opozorila kolegica Heferle. Vi, minister, niste pravnik, to drži, vendar so nas učili – in vi ste zelo izobražen človek, o tem ni dvoma – da – da ignorantia iuris nocet. To smo se učili že zelo zgodaj, ne vem, v tinejdžerskih letih, se pravi, nepoznavanje prava škodi. Pogodbe vi podpisujete in vi ste podpisnik takih škodljivih ukrepov. Zelo dvomim, da so vam podtaknili, mislim, da je obratno, da ste naročili, da vam pripravijo gradiva. Tako da se ne izgovarjate, da ste kršili vse te zakone, za katere smo vam že našteli, da ste jih kršili, se pravi od Poslovnika Državnega zbora

v kakšnem kontekstu sem jaz tudi rekel, da slovenska kultura lahko krepi našo nacionalno zavest. Če ima neko delo, neko dejanje nek širši odmev, je res dobro, odlično, vrhunsko, sem jaz osebno na to ponosen in to krepi mojo pripadnost državi, slovenskemu narodu, naciji in tako naprej. In iz tega jaz izhajam, da lahko slovenska kultura, dobra dela, dejanja, ki gredo skozi kulturo, skozi umetnost, krepijo slovensko nacionalno identiteto. To se je v preteklosti tudi že pokazalo. Kar se tiče pa druge zadeve, ravno vi ne razumete, da ni važno, iz katere smeri pride umetnost,

(PS SD):** Čisto na hitro. Nisem se želel že prej oglašati na intervencijo gospoda Ferjana, kajti vsak ima svoje mnenje. Ni potrebno ponavljati ves čas, da za vas to ni umetnost. Za ministra pa tista umetnost, ki ste jo kazali, je o čemer smo včeraj govorili, je vsem jasno. Ampak nismo mi tisti, ki bi obsojali ali pa sodili umetnost. Ali veste, kaj je umetniška svoboda, svoboda umetniškega izražanja? Umetnost ni nujno povezana z nacionalno pripadnostjo ali pa domoljubjem.

Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani minister, kolegice in kolegi, lep dober dan! Jaz sem malo žalosten, pravzaprav me je kar malce sram, da je raven diskurza v Državnem zboru padla tako nizko, kot je padla, pa naj gre to na eno stran ali na drugo. Še huje pa je, da si to privoščite, minister, vi, takšno raven diskurza. Vi ste v tej hiši gost. To ni vaša hiša niti to ni naša hiša, čeprav bi lahko rekli, da smo za čas mandata v njej gospodar, to je hiša ljudi. In če kje, bi v Državnem zboru moral potekati diskurz na ravni dostojnega, tudi če se o določenih stvareh ne strinjamo. Vaš odnos do poslank in poslancev, vaš odnos do kulture, ki je aroganten in pravzaprav meji na nek primitivizem, kaže vaš namen, namen, ki niti ni več tako zelo prikrit, to je kultura po esdeesovo in to štango vam držijo NSi pa neki posamezniki iz SMC in iz Desusa. Ocenjujem, da ste vi daleč največje razočaranje in žalost te vlade, če ne celo vseh, ki so do danes bile. Ker edina stvar, ki jo pravzaprav tako vi kot celotna koalicija ponavljate, je to, da je kulturi namenjen višji proračun. Kolega Žnidar je prej govoril, da denarja ni bilo toliko še nikoli. Sedaj pa en šoker – tudi pufov ni bilo še nikoli toliko, kot jih je danes. Še nikoli nismo bili zadolženi toliko, kot smo danes pod vlado Janeza Janše. Nikoli v zgodovini nismo imeli toliko dolga, kot ga imamo v vladi Janeza Janše. Mislil sem razpravljati malo daljše, zelo vsebinsko in v enem delu bom to tudi storil, ne bom pa prav dolg, ker se mi niti ne zdi več smiselno.

803 osebe, od tega na vaš predlog zgolj 46 na področju kulture, kar pa ne vključuje teh, ki jih bom omenjal sedaj. Minister, vi ste kriterije za vodilni kader v nacionalnih muzejih pripravili po svoje. Javnosti tega nikoli niste pojasnili, vsaj ne na način, vreden funkcije, ki jo opravljate. Za to svoje ravnanje ste subjektivno in objektivno odgovorni, saj ste spreminjali ustanovne akte javnih zavodov, s čimer pa omogočili lažje politično nameščanje seveda vam ustreznih in sprejemljivih kandidatov, zvestih vam in vaši stranki, vsekakor brez kakršnihkoli potrebnih strokovnih predznanj, izkušenj ali pa referenc. Tega smo sicer že vajeni, pri policiji smo tega videli ogromno, me pa to resnično žalosti. Pravzaprav ste s tem tudi kreirali določene konflikte, ker ste zavajali, celo ignorantsko, bi lahko rekli, nehigienično komunicirali tako z mediji kot z javnostjo in s celotnim področjem umetniškega, kulturnega in muzealnega ustvarjanja. Če se dotakneva Slovenskega etnografskega muzeja. Tukaj ste zavestno kršili ustanovni akt. Izbrali ste si direktorico, ki ne ustreza profilu, osnovnemu poslanstvu muzeja. Prav tako niste upoštevali formalnega okvira za imenovanje, ki je zapisan v aktu o ustanovitvi. Kandidatka oziroma zdajšnja direktorica namreč nima ustrezne izobrazbe za vodenje takšnega muzeja. S tem ste v bistvu zrelativizirali določilo o strokovnih zastopanjih in znanjih, ki bi jih direktor takšnega muzeja moral imeti. Seveda je šlo to na škodo argumentov. Namreč, niste pridobili mnenja zavoda, preden ste to ste to osebo imenovali. Prav tako ste mnenje zavoda, ki ste ga potem vseeno prejeli, ignorirali. Minister, včeraj vam je kolegica zelo jasno povedala, da ste na podlagi ustave in zakona dolžni slediti predpisanemu postopku in ste se pred kakršnokoli odločitvijo direktorja, čeprav to je v vaši delni pristojnosti, bi temu rekli, dolžni seznaniti z mnenjem strokovnega sveta in zavoda. Glede na to, da ste to ignorirali, ste diskvalificirali stroko. Vaša odločitev ni bila nikoli pojasnjena, kar pa je in mora biti z zakonom v skladu z vašo odgovornostjo in dolžnostmi ministrske funkcije. Te odgovornosti ni. Enako ste pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje ignorirali vse predloge. Potem imamo Narodni muzej Slovenije. Ta razpis se je moral ponoviti. V tistem drugem ste izbrali dr. Pavla Carja. On se na tisti prvi razpis sploh ni prijavil, zato ker je ta drugi razpis bil politično prirejen, in to je povsem dokazljivo. Tudi tukaj ste v vmesnem času spremenili ustanovni akt samo za to osebo. Zakaj? Zato ker je pač to vaš človek, ki vam pokima, ki se z vami strinja, ko je to potrebno potrebno in nujno. Ampak ko se zato spreminjajo neke norme, ki so veljale v naši državi 30 let, gre za hudo hudo veliko kršitev tako zakonodaje kot neke nepristranskosti, ki bi jo kot minister morali imeti. Potem ste se sklicevali, da je to potrebno zaradi zastarelih določb, ampak te zastarele določbe ste popravljali zgolj in samo tam, kjer so vam preprečevale nastavljanje svojih ljudi. Tudi tu ste potem ponovno ignorirali mnenje sveta zavoda in kandidata naznanili, preden ste to mnenje sploh pridobili, kar je kršitev ustanovnega akta. Ne nazadnje pa gre pri tem človeku tudi za sum nekega korupcijskega tveganja, nazadnje direktno krši, vsaj njegovo imenovanje je v nasprotju z etičnim kodeksom muzeja, ki jasno navaja, da direktor ne more in ne sme nikoli biti zbiratelj, ta gospod pa je. Mnogo vprašanj se poraja tudi pri naslednjem imenovanju, v Moderni galeriji. Tudi tu ignoriranje mnenja, prirejen razpis, ponovno sprememba ustanovnega akta vmes. je bilo celo deset kandidatov, niste se odločili za nikogar, čeprav sta tako svet zavoda kot strokovni svet podala soglasno pozitivno mnenje za neko kandidatko. Vmes, ko ste tretjič ponovili razpis, ste ga pa priredili tako, da je bil ta vaš kandidat lahko izbran. Seveda Moderni galeriji niste niti bili sposobni povedati, da spreminjate njihov ustanovni akt, o tem niso vedeli nič. Ko spuščate kriterije za vodenje takih ustanov, spuščate strokovnost, spuščate normo, spuščate znanje, ki je potrebno za vodenje vodenje takih ustanov, da nastavite svoje ljudi. Res se vprašam, zakaj to počnete, če vam je za kulturo toliko mar. Moji poglavitni očitki so, da ste kršili ustanovne akte, ignorirali mnenja svetov, strokovnih združenj. Domislili ste se neke strokovno vprašljive spremembe ustanovnih aktov, zato da ste nastavili ljudi SDS, ki so vam ustrezni. To je rahljanje nekih strokovnih kompetenc za politično nameščanje kandidatov. Za zaključek. Minister, vi napadate, in vaša stranka tudi, tisto, kar bi v prvi vrsti kot minister morali varovati, in to je kultura, to so kulturniki, to so mediji. Mislim, da je to sramotno. Pa ne samo zato, ker ste, medtem ko to počnejo tudi drugi, ne samo vi, tiho, pravzaprav nekako podpihujete to in zadevo izrabljate, pravzaprav celotno Ministrstvo za kulturo, za neko strankarsko propagando. Mislim, da tekom te interpelacije niste odgovorili na ključna vprašanja, in tudi dokazano vam je bilo tako s strani sodišča kot tudi z našimi argumenti, da ste delovali nezakonito, kar je že dovoljšen razlog za vaš odhod. Veste, to današnje glasovanje bo zelo zelo blizu vaši razrešitvi, ne vem, mogoče celo uspe. Številka, ki se bo danes tamle zgoraj pokazala, pokazala, je številka, ki bo zagotovo višja od glasov, ki jih ima opozicija. Mislim, da je to jasen in glasen pokazatelj tako vašega slabo opravljenega dela kot tudi nezaželenosti, tudi v koaliciji in tem političnem prostoru. Hvala.

Trdno sem prepričan, da so vam že kolegice in kolegi v teh urah preko celega včerajšnjega dne pa tudi danes več kot polovico dneva odgovorili, vas opozorili, kaj se nam zdi, da je neprimerno, kar počnete v svojem mandatu, zato se tega sam ne bom poslužil. Sam sicer ne pokrivam v tem državnem zboru področja kulture,

reči, gospod Simoniti, da sem bil zgrožen, razočaran nad vašimi nesramnimi, arogantnimi nastopi, ki si jih ne bi smel privoščiti noben minister, sploh pa ne minister za kulturo. končni fazi bi, spoštovani gospod Simoniti, od človeka, od gospoda vaših let, ki naj bi bil ne nazadnje po nekih merilih, po formalni izobrazbi en konec enega intelektualca, pričakoval en širok pogled na dogajanja okrog sebe, ki je dojemljiv za drugačnost, ki je strpen, kar je na delovnem mestu oziroma na funkciji ministra za kulturo, kar se mene tiče, ena izmed pomembnih zadev, ki bi jih moral človek, ki zastopa oziroma opravlja to funkcijo, imeti. Ampak ne, vi se obnašate – ne vem, kako bi našel kakšen izraz – kot šerif. Pa najsibo na odborih, ne nazadnje ste mi to potrdili tudi v teh dveh dneh, ko se pogovarjamo tudi v parlamentu. Da ne bom rekel, da sem globoko užaljen kot poslanec, ki ima namen opravljati svoje delo na spoštljiv način, da me zmerjate, da sem, ne vem, potomec zločincev,

da smo na samostojni poti že 30 let, imamo neko svojo zgodovino, imamo zakonodajo, smo po mojem mišljenju dokaj urejena družba, imamo vse atribute neke normalne demokratične države.

za svojo zvestobo in podporo nagrajene s tem, da jih je iz meseca v mesec manj oziroma jim podpora državljank in državljanov upada to, da vam je v dobrem letu uspelo demolirati to državo, vnesti med državljanke in državljane nemir. Uspešno nas črnite pred svetom, da ne omenim, da ste to državo v samo letu dni uspeli rekordno zadolžiti, tudi moje vnuke, ki bodo plačevali tisto, o čemer se hvalite, koliko milijonov več ste zagotovili na vseh področjih. Pozabite pa povedati, da delite nekaj, česar nimate. Ne vem, ali je za vas situacija, kakršna je pri nas, normalna. Minister za kulturo se krega s kulturniki, minister za policijo se krega s policaji, ministrica za šolstvo se krega s šolniki. Da ne omenim predsednika Vlade, da je skregan s polovico države, Evropske unije, tudi s celim svetom. Napadate javne medije, pritiskate na neodvisno novinarstvo. Mediji, ki poročajo o vašem delu, ki vam dnevno nastavljajo ogledalo, so po vašem glavni problem te države. Bravo, super, res ta vlada, kot vedno poudarjate sploh nekateri izmed poslancev koalicije, dela, res delate, ampak delate na žalost škodo tej državi. Ko sem rekel, da imamo relativno urejeno področje zakonodaje, ta zakonodaja seveda opredeljuje postopke v tej državi, med njimi opredeljuje tudi funkcije ministrov, vašega za kulturo pa tudi ostalih. Vaša naloga je, da ste prvi med enakimi, da se teh postopkov in te zakonodaje v tej državi tudi držite. Tudi neopravljanje svojega dela mimogrede, ko sem gledal poročila, v poslanski skupini so mi kazali, kar ste v začetku tega mandata pisali, poročila, kaj posamezno ministrstvo mesečno počne, edino ministrstvo, ki ni oddalo svojega poročila, kaj počne, je bilo Ministrstvo za kulturo.

pa vendar ne more biti razlog, ne vem, da vam ni všeč, da mu čez noč vzamete status. Da ne bom govoril, da ste z zamujanjem odločb številne družine v tej državi postavili v težak socialni položaj.

S tem si je tudi STA povzročila gonjo, ki smo ji priča že več mesecev. Ne, spoštovani gospod Simoniti, niste minister, ki skrbi za kulturo in kulturnike, pač pa sem trdno prepričan, lahko rečem, da ste eden od zvestih sledilcev Janeza Janše,

žalosti. Včeraj ste prejemali precej čestitk ob vašem rojstnem dnevu. Jaz vam sicer ne bom čestital, vam pa želim, tako kot vsem ljudem, vse dobro, obilo zdravja in dolgo življenje. Jaz bi se ob tem jubileju, če bi bil na vašem mestu, spomnil tudi nekaterih dejstev. vem, objave Statističnega urada Republike Slovenije, da je povprečna življenjska doba žensk v tej državi, mislim da, 82 let, moških 77. In če bi bil na vašem mestu, bi se ob tem jubileju jaz zagotovo vprašal, kaj za vraga pa še kaj mi je tega treba. Povrhu vsega se vam pa še ne ljubi, kot ste tudi sami dejali, spoštovani minister. Tako da bi vam predlagal, da storite nekaj dobrega za sebe pa ne nazadnje tudi za kulturo v tej državi – odstopite, gospod minister, niste primerni za to funkcijo. Hvala lepa.

povedala o predlagateljih te interpelacije. Sedaj bomo že določali, kdo do kdaj lahko dela in kdo ne, čeprav imamo politike, ki so vem, leta in leta v tem političnem prostoru, nekateri sploh niso več vedeli, kje so, pa smo jih seveda smo morali gledati. Ampak takrat je bil en drug čas. Naj grem od začetka. V interpelaciji ste med drugim zapisali: »Kulturna politika pod taktirko aktualne vlade nima vizije, nima ne etike ne moralnih načel.« To ste si, spoštovani, vi drznili zapisati v interpelaciji. Seveda je minister Simoniti na 132 straneh odgovoril na marsikaj, na tole, tak zapis se bom pa sama odzvala s tem, da vam postavim ogledalo, spoštovana opozicija. V tem mandatu Državnega zbora je bil pod vašo taktirko, vašo vlado najprej resorni minister gospod Prešiček. Prav je, da državljanke in državljane spomnimo, zakaj je odšel – zaradi mobinga, hudega mobinga in zlorabe položaja na svojem ministrstvu. To ste uredili v takratni koaliciji sami. Sami ste se dogovorili, da je odšel. Odšel ni sam, ampak je odšel tudi državni sekretar, nekdanji poslanec v Državnem zboru. Spoštovani, mobing ne želim iti dlje in povedati, kaj se je takrat tudi na ministrstvu zgodilo, ampak to prepuščam državljankam in državljanom. Potem je prišel nek drug minister, zopet iz vaših vrst. No, tukaj se pa stvari zapletejo in tukaj smo pa tam, v čemer je pravzaprav današnji problem. Ne gre za delo ali nedelo ministra Vaska Simonitija, gre za to, kdo želi večni primat nad kulturo in nad privilegiranci v kulturi. Naj vas spomnim. Luka Mesec danes ste seveda skupaj, tukaj se je Levica našla, ampak to samo zato, ker vedno znova želite pokazati moč, kdo je močnejši v kulturnem prostoru, ampak poslušajmo to – Luka Mesec, pa tudi Violeta Tomić

»Vzpostavljate kadrovsko hobotnico, pri tem pa zanemarjate strokovne reference in izkušnje ter podporo zaposlenih.« To je bil očitek Levice takratnemu ministru iz vrst SD. In kaj je bil odgovor ministra Pozniča Levici? »Predstavljate se kot zaščitniki ubogih samozaposlenih v kulturi in prekarcev, tukaj pa se postavljate na stran kulturne nomenklature, ki že desetletja obvladuje to sceno.« E, spoštovani, tukaj je problem. Tukaj je bil problem in tukaj je večni problem. Zato, spoštovani, ne mi govoriti o tem, da umetniki v tej državi nimajo svobode pri svojem delu. Seveda jo imajo. Državljanke in državljani pa upam, upam, da imamo svobodo, da se odločamo o tem, kaj bomo brali, kaj bomo gledali, kaj bomo poslušali. Ne, ne strinjam se s tem, da je kultura samo sama sebi namen. Lahko je, lahko se kulturno izraža vsak od nas, samo ne silite državljanov in državljank, da jim mora biti povšeči posamezna kultura. Ne silite ministrstva, da državljanke in državljane prepričuje o tem, da je posamezna kultura dobra in druga slaba, to ni naloga ministrstva. Kaj vse je naloga ministrstva? Vam bom prebrala. Med drugim skrbi za umetnost, kulturo, kulturno dediščino, medije, slovenski jezik, versko svobodo ter kulturno raznolikost, spoštovani. To je naloga ministrstva in to minister počne. počne. Jaz ne vidim vse črno in moram povedati, da sem navdušena nad tistimi kulturnimi ustvarjalci in kulturniki, ki so v teh težkih časih, ko je udaril covid, našli tudi različne ustvarjalne poti, inovacije in prikazujejo svojo kulturo. Danes imamo spletne koncerte, imamo spletne dramske predstavitve in tako naprej in državljanke in državljani lahko to spremljajo. Lahko se odločijo, da bodo to tudi gledali, in ministrstvo je pri tem pomagalo, kajti omogočilo je, da se je tudi ta sfera digitalizirala. Ja, spoštovani, res je. Marsikaj je narobe v tej kulturi, samo ne od ministra Vaska Simonitija. Naj spomnim, ker je bilo danes veliko govora o filmski industriji. Nekdanja ministrica za kulturo je Mitji Okornu nekoč iskreno povedala: »Njemu denarja za film ne bomo dali, ker je, prvič, dovolj sposoben, da bo uspel tudi brez tega, in drugič, ker ta denar potrebujejo drugi režiserji, ki niso tako dobri in sposobni kot on.« To je povedala ministrica. On je sposobnost pokazal. Moti me pa, da danes vsiljujete kulturnike, ki pravzaprav z vsebinsko praznostjo in tudi duhovnostjo niso sposobni pristopiti ustvarjalno, ampak z vandalizmom, z uničevanjem in z grožnjami. Morda je za nekoga tudi to kultura. Danes sem poslušala tudi o posegu v medije. Predsednik vaše vlade je pozval je pozval javna podjetja, da ne smejo oglaševati v določenih medijih. To je najhujši poseg v medije, takšnega posega nikoli nismo imeli, pa se je kateri od ministrov odzval? So se pisala pisma v tujino? Seveda ne, ker je to nekomu pasalo. Zato ste res zadnji, ki boste danes očitali tukaj ministru, ki je eno leto v tem resorju, kaj vse je narobe in kaj vse bi moral narediti. Še sami se ne znate zmeniti. Zaključila bom z naslednjo mislijo Cankarja: »Zmerom je dobro, če se zavemo, koliko škodljivcev ima naša mlada kultura na vseh koncih in krajih; koliko nadležnih muh, ki letajo okoli sklede in so prepričane, da so povabljene na večerjo.« Ko govorimo o kulturi, naj bo ravno ta misel Cankarja tisto, kar nas vodi.

ne zadnjega, ampak predzadnjega ministra za kulturo iz vrst SD. Spoštovana je pa pozabila povedati tisto, kar je ključno, in sicer da je državno tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo glede tistega, kar je gospa omenjala, govorim o domnevnih kazenskih dejanjih zlorabe uradnega položaja in tudi šikaniranja. Korektno je, da če povemo eno plat medalje, ob tem podamo tudi zaključek tega, kar je odgovorilo tožilstvo. Hvala lepa. Repliko ima gospa Anja Bah Žibert. **ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS):** Spoštovani predlagatelj, govorila sem o mobingu. To so povedali zaposleni. Mobing je zelo težko dokazati, to vi dobro veste.

Hvala. Nadaljujemo z razpravo. Gospod Andrej Černigoj ima besedo, pripravi se gospod Samo Bevk. Izvolite. **ANDREJ ČERNIGOJ (PS NSi):** Spoštovana gospa podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani gospod minister, spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Dovolite mi, da ta trenutek izkoristim in voščim najprej materinski dan vsem mamam širom Slovenije in onstran državne meje. Ženske ste v covid krizi prevzele veliko nalog, a moči, da bi bile mame, vam ni zmanjkalo. Ste naše največje bogastvo in s svojim edinstvenim darom skrbite, da slovenski rod ne bo utonil v pozabo. pritiče, da voščim ob visokem jubileju tudi sedanjemu ministru. Želim vam še veliko kulturnega, intelektualnega razmišljanja in uspešno vodenje kulturnega ministrstva. Obenem se moramo obregniti ob tiste, ki vas neiskreno ob voščilu v naslednjem koraku pošiljajo v pokoj. Tukaj te iste osebe v prvi vrsti kažejo veliko nepoznavanje materije in mešanje jabolk in hrušk. Zakaj to pravim? Sami ste minister, s tem politik, ki ste prišli na to mesto neposredno oziroma posredno z zaupanjem državljanov in državljank Republike Slovenije, seveda ker smo v demokraciji in ne v kakšnem izmu. Na drugi strani pa imamo osebe, ki imajo pogodbo za nedoločen čas, več kot polovica od teh jih dela v javni upravi in ima oba pogoja za upokojitev, a vseeno delajo, poleg tega prejemajo še 40 % pokojnine, so dosegli s težkim delom skozi celo življenje. Te iste osebe, ki vas naslavljajo iz opozicije, bi vas raje videle v pokoju, istočasno pa srdito mižijo pri približno 4 tisoč službah, za katere so prikrajšani mladi. Sami presodite, ali so to isti vatli. Vrnimo se k vašemu delu. Poudaril bi, da ste na Primorskem cenjena oseba. Mi Primorci imamo spomin in ne pozabljamo. Mogoče se z mojimi besedami ne bodo Primorci, vendar vaš posluh in prizadevanje ob uničenju bolnice Franja sta bila kljub različnim pomislekom drugih hitra in edini pravilna. Kot minister ste se odzvali za popolno obnovo spomenika z znakom evropske dediščine, ki je tudi na poskusnem seznamu Sam sem izbrskal nekaj člankov iz preteklosti, tukaj imam članek 24ur.com, citiral bom nekaj delčkov tega članka: »po prvih ocenah naj bi septembrska ujma v Partizanski bolnici Franja povzročila za za 3,47 milijona evrov škode«, »območje bolnice Franja si je kmalu po katastrofi ogledal minister za kulturo Vasko Simoniti, Vlada pa je kasneje sprejela sklep, da se v celoti obnovi ta spomenik človeški humanosti«, »interventni posegi za odpravo neposrednih nevarnosti, ki ogrožajo spomeniškovarstvene lastnosti in elemente spomenika, naj bi tako stali 255 tisoč evrov, medtem ko naj bi bila povrnitev stanja pred povodnjijo precej večji zalogaj, saj naj bi stala 3 milijone« pa pa eno četrtino evrov. Za to dejanje se vam vsi Primorci iskreno zahvaljujemo.

kjer se ocenjuje vaše delo. Na tem mestu se opravičujem v imenu mlajše generacije za nespoštljiv odnos, ki se kaže tukaj v dvorani ne le do vas, ampak tudi do instituta ministra ministra za kulturo. Včasih so se nasprotniki spoštovali in le na tak način lahko zmagaš in ohraniš svojo integriteto. Te vrline v hramu demokracije skoraj ni več. Sedaj pa k številkam in rekordnemu proračunu za kulturo za leto 2021 in leto 2022, ki si ga je izboril minister dr. Vasko Simoniti. Včasih so bile številke pokazatelj, koliko minister tehta v Vladi, vi tehtate približno 38 % več kot prejšnji minister. Čeprav v teh časih, ko moramo skrbeti za vitko linijo, vam iskreno čestitam za ta vaš dosežek. Če je minister Dejan Prešiček iz Socialnih demokratov izpogajal 162 milijonov evrov, njegov naslednik, prav tako iz Socialnih demokratov, gospod Zoran Poznič malce več, 172,8 milijona evrov, je aktualni minister izpogajal 237,9 milijona evrov. Se pravi, da so v prejšnji vladi za kulturo namenili malce manj kot 76 milijonov evrov manj denarja. V vašem mandatu – to niso edine številke, ki govorijo vam v prid – se je število vpisanih v razvid samozaposlenih v kulturi povečalo na 46 oseb, če primerjamo z letom 2000, pomeni to kar tisoč 100 oseb več. Višina finančnih sredstev

Republike Slovenije. Še posebej je to pomembno v času nevidnega sovražnika. Se pravi, prisluhnili ste svojim kulturnikom. Državljanke in državljani, presodite sami, ali je to slab skrbnik kulture v Sloveniji. Po mojem osebnem mnenju ne. Ob interpelaciji ne moremo mimo primera kulturnika Zlatka. Naj takoj za uvod povem, da so dejanja tega umetnika nedopustna in obsojanja vredna. Dejanje in obnašanje ob državni proslavi je zame nedopustno. Dejanje proti novinarju zame obsojanja vredno. Predvsem pa je dejanje proti direktorju NIJZ gospodu Kreku po mojem mnenju najmanj storjeni prekršek, če ne še kaj več. Ker ta cenjeni kulturni delavec dobro o nas, politikih, ne misli – in to o vseh v tej dvorani, da ne bo pomote – bi povzel njegove besede, ki se jih tudi sam, na ki se jih tudi sam, na žalost, ne drži: »Če drugi so umazani, ne rabiš biti še ti.« Vseeno pa še kako razumem ministra, ki je priznal, da so proti njemu spisali in vložili slabo pripravljeno odločitev oziroma primer, ki je bil kasneje zavržen. Opozicija vam očita nesmotrno dejanje. Jaz vidim to dejanje v luči, da ste mož dobrega srca in ste umetniku Zlatku ponudili še eno možnost, da izboljša svoje ravnanje, predvsem pa da se za svoja dejanja opraviči in pokesa. To naj bi bil eden izmed razlogov za vašo interpelacijo – da umetniku daste še eno možnost. Pohvalil bi tudi vaše prizadevanje za izgradnjo muzeja osamosvojitve Republike Slovenije. Ta kulturna ustanova je v Sloveniji nujno potrebna. Strinjam se tudi s Socialnimi demokrati, ki pravijo, citiram: »Strinjamo se lahko z Vlado, da je ohranitev zgodovinskega spomina na dogodke pred 30 leti, ki so Slovencem in Slovenkam prinesli samostojno in suvereno državo, izjemnega pomena.« Konec citata. V nadaljevanju se ne strinjajo z načinom, ki ga pa jaz podpiram. In to je, kolegice in kolegi, demokracija, ne kulturni boj. V nadaljevanju na tem mestu, dragi minister, samo malce prišepnil na uho, da bi ta muzej odlično sovpadal s Parkom vojaške zgodovine v Pivki. Z malce premisleka boste spoznali, da mora Slovenija iskati sinergije povezovanja, ne drobljenja. Zato je Pivka edini pravi kraj za ta največji cenjeni spomenik osamosvojitve Republike Slovenije. Preden zaključim,

vložili spremembo 77. člena Zakona o medijih. Pred nekaj dnevi smo prejeli dopis Akosa, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, in bom spet prebral nekaj izsekov. Mi poskušamo to urgentno reševati. Dopis gre pa takole: »Z nadaljnjim odlašanjem pri sprejemanju spremembe 77. člena ZMed,« Zakona o medijih, »bodo v kratkem nastale nepopravljive nepopravljive dolgoročne negativne posledice na slovenskem radijskem trgu.« Pa gremo naprej: »V primeru, da sprememba ZMed v času tega razpisa ne bo sprejeta, se lokalni programi posebnega pomena ne bodo mogli prijaviti na razpis, saj bodo v primeru odločitve, da kljub temu stopijo na tehnološko sodobnejšo in s strani Italije nemoteno omrežje, zaradi trenutnega določila 77. člena ZMed izgubili status posebnega pomena, ki je v javnem interesu.« In zaključujejo: »V upanju, da boste prepoznali pomembnost in nujnost,« kar smo mi v naši vladi in tudi na ministrstvu prepoznali, »čimprejšnje rešitve opisane problematike v najkrajšem možnem času na Odboru za kulturo, začeli obravnavo predlaganega zakona, ki ga je v državnozborsko proceduro vložila Nova Slovenija s prvopodpisanim poslancem Jožefom Horvatom in predlagateljem poslancem Andrejem Černigojem.« Tukaj gre tudi apel, pričakujem tudi večji angažma predsednice Odbora za kulturo, ki upam, da bo vse naredila, da ne bo, bog ne daj, ugasnilo 11 lokalnih radiev zaradi nespremenjenega enega samega člena, torej 77. člena Zakona o medijih. Naj na tem mestu preidem k zaključku. Opozicija, vlagatelja, prav zaradi vaše zaslepljenosti in sovražnosti, ki ste jo odtisnili na papir interpelacije že na prvem listu, in vašega udejanjenja v tej cenjeni dvorani nimam težke izbire. Po neresnici, da je minister za kulturo krivec za propad radia Študent, po neresnici, da je minister za kulturo krivec za očiščenje Roga, in tukaj bi lahko še našteval, ampak mi postaja malce nerodno, če interpelacija pade na eni sami točki, in tukaj vidimo, da na več točkah pade cela interpelacija. Zato bom v tem cenjenem zboru tudi danes, tretjič pritisnil proti interpelaciji, tokrat za ministra za kulturo. Danes ne gre za skrb za kulturo, ampak danes opozicija izvaja kulturni boj. Ali se bo kulturnikom po tem petelinjem boju kaj bolje godilo? Jaz osebno menim, da ne. Vem pa, da več sredstev, ki jih je izboril prav ta minister gospod Vasko Simoniti, pomeni več kulture, več prispevkov kulturnikom in verjetno kje tudi

dediščino. Ta zadnja beseda, kulturna dediščina, je bila predvsem v prejšnjih sklicih in pri prejšnjih ministrih potisnjena bolj na stran. Hvala za pozornost. Hvala